Dakle danas na dnevnom redu imamo 5 točaka, ja ću predložiti da objedinimo raspravu po prvoj i drugoj i po trećoj i četvrtoj. Dakle prva i druga točka su Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prvo čitanje i drugo, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Ima li tko od zastupnik protiv da se ove dvije točke povežu u jednu raspravu? Nema. Zahvaljujem. Isto tako, treća i četvrta točka su Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2018. Dakle još su povezanije. Ima li tko od zastupnika da se protivi povezivanju i objedinjenoj raspravi? Ako ne, zahvaljujem se pa ćemo onda sada krenuti sa radom. sa radom. Dakle idemo u objedinjenu raspravu, sukladno članku 247. Poslovnika, dvije su točke Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prvo čitanje, P.Z. br. 633; i drugo - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, prvo čitanje, P.Z. br. 634, Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo. Poštovane zastupnice i zastupnici, predsjedniče. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Zakonom se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenih pitanja, kupnja stana ili kuće odnosno gradnje kuće putem subvencioniranja stambenih kredita. Tijekom 2017. godine i sredstava osiguranih u državnom proračunu subvencionirana je polovica ukupnog iznosa obroka ili anuiteta kredita u prve četiri godine otplate za stambene kredite kojima je subvencioniranje odobreno. U 2018. godini subvencioniranje se provodilo na način da se prvih 5 godina plaća dio mjesečnih obroka ili anuiteta, ovisno o indeksu razvijenosti u kojoj je nalazi grad ili općina prebivališta prijavitelja na dan objave javnog poziva. Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita podnose građani sa prebivalištem na području RH, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koji utvrđuje kreditna institucija, koji nisu starije od 45 godina te koji odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug ili životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja. U slučaju da je podnositelj zahtjeva ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva utvrđen invaliditet veći od 50% tjelesnog oštećenja, rok subvencioniranja kredita se produžuju za dvije godine. U cilju poticanja demografske obnove dodatno se produžuje vrijeme subvencioniranja kredita od 2 godine za svako živo rođeno, odnosno usvojeno dijete, ako se to dijete rodi ili usvoji u razdoblju subvencioniranja kredita. Sredstva za provedbu zakona osiguravaju se u državnom proračunu RH, a operativna provedba zakona u nadležnosti je Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina. Ranijom provedbom zakona u 2017. godini odobreno je 2315 zahtjeva, a u 2018. g. odobreno je 2986 zahtjeva, što je ukupno 5301 zahtjev u protekle 2 godine. Za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće, odnosno izgradnju kuće ukupno je RH putem subvencija osigurala u 2017. g. 17,5 milijuna, u 2018. 42 milijuna kuna, a sa projekcijom za 2019. i 2020. od 35 milijuna kuna. predložiti, koja se trebaju urediti ovim zakonom i predložena su u ovom tekstu jest da se uređuje dodatno subvencioniranje kredita za 1 godinu po djetetu, članu kućanstva, podnositelja zahtjeva, a koji u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nema navršenih 18 godina. U skladu s time, drugi dio kojim se uređuje ovaj zakon jest usklađenje sa definicijom kućanstva prema Zakonu o socijalnoj skrbi gdje se kućanstvom smatra obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive u podmirenju troškova života bez obzira na sve ostalo. Nakon objave oglasa o prestanku zaprimanja zahtjeva iz 2018. godine građani su i nadalje iskazivali značajan interes za ovaj oblik pomoći i nastavak primjene zakona te se predlaže usvojiti ove promjene i omogućiti dodatnu pomoć našim građanima u rješavanju tog važnog životnog pitanja odnosno stambenog pitanja, njihovog stambenog pitanja. .../Upadica: Da, da, izvolite./... Drugi zakon koji imamo objedinjenu raspravu je izmjena i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Zakon je nekoliko puta do sada mijenjan od 2001. godine pa 4. godine, pa 7., 9., 12., 13., 15. i 18. i do sada je putem tog zakona izgrađeno 8272 stana u ukupnoj investicijskoj vrijednosti od 4 milijarde i U ovom trenutku izgradnje 186 stanova u 4 grada, dok su u pripremi lokacije u 14 gradova i predradnje su započete na narednih 20 gradova u našoj državi. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o cijenama prodanih stanova u 2018. godini prosječna cijena stana po metru kvadratnom na području RH, a koji su postigli prodavatelji trgovačka društva bez poticajne stanogradnje iznosile su 11 800 kuna, što je za 54% više od prosječne cijene stana po ovome programu. Osim toga, uočen je rast cijena radova koji je konstantan od 2016. godine i iznosi po godini 2,5%, a sa 2017. na 2018. 8,3% cijena radova raste. Također u dosadašnjoj provedbi zakona i u kupoprodajnim ugovorima kupcima nije bilo ograničena raspolaganje stanom kupljenim po povoljnijim uvjetima od tržišnih te su uočene pojedinačne zlouporabe pri preprodaji i davanju stanova u najam. Kako bi se takva pojava spriječila, bilo je potrebno zakonski onemogućiti zaradu na poticajnom stanogradnji. Nadalje, odredbama zakona omogućena je izrada stanova za državne i javne službenike i namještenike za potrebe obavljanja službe, no nije jasno bilo definirano da se radi o deficitarnom kadru u javnim službama te je potrebno i taj dio urediti dodatno i predlaže s ovom izmjenom. Također s obzirom da izgradnja službenih stanova gdje su potrebe za manjim brojem stanova, a dostupnost useljivih stanova i obiteljskih kuća je na slobodnom tržištu povećana, zbog nepovoljnih demografskih kretanja u RH, nije financijski opravdana i u okviru zakonskih odredbi te su tržišne cijene prihvatljivije i potrebno je također i taj dio uskladiti sa postojećim odredbama. Nadalje, odredbama zakona omogućeno je prema posebnim programima koje utvrđuje Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za graditeljstvo, javnim sredstvima poticati izgradnju i prodaju novoizgrađenih stanova na tržištu posebice u slučaju poremećaja na tržištu nekretnina, tzv. program post plus. U isto nisu međutim uključeni stanovi koji su već u funkciji i dostupni na tržištu nekretninama. Zakonom o najmu stanova, međutim zaštićenim najmoprimcima je kao jedna od mogućnosti rješavanja stambenog pitanja omogućeno pravo prvokupa stanova u kojima stanovi te sukladno zaključku Hrvatskoga sabora bilo potrebno omogućiti i primjenu pogodnosti svih programa iz Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Nadalje, ovim Izmjenama zakona provodi se usklađenje kamatnih stopa na javna sredstva za potrebe provedbe ovog zakona u odnosu na prosječnu kamatnu stopu za stambene kredite na tržištu kapitala te se predlaže promjena sa 3% na 2% odnosno sniženje kamatnih stopa. Određuje se najviša cijena građevinskog zemljišta kada ga APN odnosno javna ustanova prema ovom zakonu pribavlja od jedinica lokalne samouprave, omogućava se osim izgradnje i kupnje stanova obiteljske kuće u svrhu davanja u najam državnim deficitarnim zanimanjima te se usklađuju zakonske odredbe sa tržišnim kretanjima u graditeljstvu prema cijenama na tržištu rada i materijala. Iz tog razloga predlaže se usvojiti navedene izmjene i ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Rekli ste da ovaj je ovaj zakon donesen u svrhu demografske obnove. Pa evo za hrvatsku javnost možete li reći kolika je trenutno cijena prosječnog kvadrata u gradu Zagrebu, dakle trenutna. I na koji način jedna mlada obitelj koja je zaposlena na određeno vrijeme može kupiti stan? I po Državnom zavodu za statistiku, po izvješću u ožujku 2019. godine Zavoda za zapošljavanje 55% mladih od 45 godina su nezaposleni. Dakle kako bi te mlade obitelji mogle kupiti uopće stan u gradu Zagrebu s obzirom da su zaposlene na određeno vrijeme i da su nezaposlene. **Uhlir, Željko** Hvala lijepo. Pa svaki puta se u ovakvim, kada se govori o ovim zakonima našima govori i samo i isključivo o kupnji stanova. Međutim Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji dopušta i najam stanova. Tako da ne mora svatko biti kupac stana nego može ući u najam a ovo su sve različite mjere koje se različitim skupinama građana odobrava i pomaže u njihovom rješavanju stambenog pitanja. Između ostalog to je i najam a ne samo kupnja. Hvala lijepo. Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi državni tajniče. Pozdravljam ove izmjene zakon ali i tendenciju zakona kojim se u prvom redu želi pomoći mladim obiteljima i zapravo olakšati im u prvom redu stambeno zbrinjavanje. I u svom uvodnom izlaganju spomenuli ste da je nešto više od 5300 zahtjeva realizirano od 2017. godine. I ako se ne varam svi oni koji su podnesli ispravne zahtjeve su zapravo ostvarili pravo na ovu mjeru. Ono što me zanima raspolažemo li podatkom koji je broj nepotpunih zahtjeva, odnosno zahtjeva koji nisu prošli dalje u proceduru, te smatrate li da je sama procedura dovoljno jasna i dovoljno jednostavna kako bi se mogla ispoštovati u zadanom periodu odnosno razdoblju? Hvala. **Uhlir, Željko** E, hvala lijepa. Držimo da je procedura dovoljno jasna, onaj broj koji se odnosi na građane koji nisu uspjeli predati ispravnu dokumentaciju radi .../Govornik se ne razumije./... desetak, znači u desetinama se radi. Prema broju

mene zanima kakva je raspodjela ovisno o indeksu razvijenosti, dakle ovo jesu demografske mjere i pozdravljam i ono što je ministar Štromar rekao da se mjere prilagođavaju potrebama građana pa u tom kontekstu treba gledati treba gledati i ove izmjene i dopune zakona i kod subvencioniranih stambenih kredita i kod društveno poticane stanogradnje, dakle kakva je raspodjela ovisno o indeksu razvijanosti. I ono što je meni izuzetno drago vezano za ove izmjene i dopune drugog zakona dakle gdje se omogućava deficitarnom kadru u javnim službama potpora u rješavanju stambenih pitanja, dakle tu je važnost jedinica lokalne samouprave izuzetno bitna. I premda je primarna intencija bila da se to vodi računa o nedovoljno razvijenim područjima, ja ću ovdje spomenuti specifičnu situaciju sa gradom Dubrovnikom. Premda je to grad sa dobrim indeksom razvijenosti ali veliki je problem kod deficitarnog kadra prvenstveno za liječnike. Hvala lijepa. Detaljan raspored, detaljna gradacija sufinanciranja ovisno o indeksu razvijenosti je javno objavljena i nalazi se osim u zakonu i na našim Internet stranicama a ona se kreće od 31% za one najrazvijenije prema 50% za one koji su najslabije razvijeni prema indeksu razvijenosti. Što se tiče i grada Dubrovnika, potpuno je razumljiv taj problem koji je tamo nastao, neovisno o tome što je sam grad razvijen, međutim tamo imamo situaciju da grad Dubrovnik sam ulazi u stanogradnju pa onda može, očekuje se da i brine o deficitarnim zanimanjima. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Izražavam uistinu zadovoljstvo što ste člankom 2., prijedlogom članka 2. usvojili. Ono o čemu smo kolega Lacković i ja posebno raspravljali kod donošenja zakona a to je da se i za podnositelje zahtjeva nakon stupanja na snagu zakona osiguravaju ovi krediti po povoljnim uvjetima ukoliko imaju djecu do 18 godina života. Mislim da se ovo uklapa i u demografsku obnovu i da će ovo pozdraviti zapravo te mlade obitelji sa više, više, više djece koje su imali prije stupanju na snagu samoga zakona. Hvala vam lijepo. Okej, nema odgovora. Kolegica Mrak Taritaš, izvolite. da ste išli pojam obiteljskog kućanstva definirati odnosno uskladiti s definicijom pojma kućanstva i Zakona o socijalnoj skrbi. Budući da je riječ o Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita koji je donesen 2017.g., dakle, u trenutku kad je već taj pojam bio definiran Zakonom o socijalnoj skrbi koji su bili razlozi odnosno što je sad bio, koji je bio važan moment, da ste u ovom trenutku to išli usklađivat, bilo bi logično kad je zakon bio donešen 2017. da se odmah uskladio sa pojmovima iz drugih zakonodavstva, nego ste to se odlučili u ovom trenutku budući da u svom uvodnom izlaganju niste detaljnije

u razlozima čitanja ovoga uvodnog dijela naveo kako se dodatno subvencioniranje uvodi za postojeću djecu. Čim se uvode postojeća djeca, onda je bilo pitanje proširenja pojma kućanstvo, obitelj i različitih kombinacija je moguće imat sa postojećom djecom

unutar zakona kojeg smo svi svjesni da su sredstva ograničena. Prema tome, diskriminatorne mjere moraju bit uvedene u zakon po pitanju dobi, po pitanju geografskog položaja, po pitanju razvijenosti kraja gdje se radi poticajna stanogradnja odnosno stambeno kreditiranje moje pitanje je, ono što je djelomično se dotakli toga za pitanje i kolege Ćelića, vezano za deficitarna zanimanja, konkretno ja pitam za liječnike i medicinske sestre koji su skloni odlasku u inozemstvo jer je velika jagma za tim profesijama u zapadnoj odnosno staroj Europi i crpljenje hrvatskog fondusa tih struka može bit usmjerena u pozitivnom smjeru, sa pozitivnom stanogradnjom i ja pozivam da te struke navedete kao

dijela izmjena u Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji i uvođenje pojma deficitarnog zanimanja u javnim službama i čim smo javne službe spomenuli, onda smo tu u zdravstvu, školstvu, kulturi i znanosti. E sad, između njih koga dat prioritet, bilo bi jako teško, ali tu su, među ove 4 skupine, tu su i djelatnici u zdravstvu. Kolega Bačić, izvolite. kako bi se moglo 1.9. startati sa ovim modelom poticanja odnosno subvencionih stanova. Ono što bi možda bilo dobro da je drugačije napisano u obrazloženju. Naime, taj model je započeo 2011.g., a 2018.g. je donekle izmijenjen i tad su ukinuta državna jamstva, pa bi bilo dobro da se u obrazloženjima i u svim dosezima ovog modela upravo ta činjenica da je i prije 2011. i 2012.g. prodano oko 2350 stanova. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor. Nema odgovora. Dobro. Kolega Mikulić, izvolite. Zahvaljujem se poštovani predsjedniče HS. Poštovani državni tajniče, apsolutno podržavam inicijativu da financijski potporu damo mladim ljudima pri stjecanju njihovih nekretnina, no s obzirom da se nalazimo u izmjenama zakona, zanima me kada se može očekivati raspisivanje novoga natječaja odnosno novoga poziva, te da li ste vi u ministarstvu razmišljali o delimitaciji delimitaciji poziva kako bi se sami poziv trajao cijelu godinu, a ne samo ovih mjesec dana odnosno do potrošnje svih sredstava koja su raspoloživa. **Uhlir, Željko** Hvala lijepa. Dakle, problem sa konstantno otvorenim ili kontinuirano otvorenim javnim pozivima je problem sa izvorima sredstava. S druge strane, svi oni koji znaju da se ovaj zakon donosi i koji očekuju javljanje i apliciranje na ovaj zakon, oni će kroz ova dva čitanja biti upoznati sa izmjenama i promjenama zakona i moći će već sada uvriježeno vrijeme u rujnu očekivati otvaranje javnog poziva. Do sada se isto tako vidjelo da svi oni koji su bili spremni i koji su očekivali javljanje na ovaj poziv, oni su uglavnom i ušli, tako da nije bilo ograničenja, ali ako bi to bio stalan, kontinuirani, otvoreni poziv, onda je pitanje opet limita financijskih koji bi morali se nekako postavit. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika kolega Babić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS. Pa evo, poštovani državni tajniče, u svijetu onako defetističkih vijesti uvijek prođu one dobre, one koje su dobre prođu ispod radara i kroz mjere zapošljavanja delimitiranje rodiljnih naknada i povećanje broja korisnika za djecu, pa ovo subvencioniranje stambenih kredita, dobio sam nekoliko upita, pa evo vi možete demantirati odnosno potvrditi neke od njih. Dakle, vezano za subvencioniranje kredita jer roditelji koji dobiju dijete za vrijeme trajanja subvencioniranih kredita ili ga posvoje, produžava se rok za 2.g., dakle, za svako rođeno ili usvojeno dijete, produžava li se rok za 2.g., da ili ne, evo to me pitaju? Hvala. **Uhlir, Željko** Mi smo predvidjeli da se u prvome redu dobivaju krediti sada ovim izmjenama za postojeću djecu u produžetku od jedne godine dana, za novorođenu po 2.g., to je već u postojećoj, Hvala vam. Ovime smo iscrpili replike. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Je, poštovana predsjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, Bernarda Topolko, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na 28. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine raspravljao je o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prvo čitanje, P.Z. broj 633, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH, aktom od 18. travnja 2019. godine. Na temelju Članka 93. Poslovnika Hrvatskog sabora, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravljao je ovdje navedeni akt kao matično radno tijelo. Predstavnik Vlade RH uvodno je iznio podatak kako je od 2017. godine do sada zaprimljeno i riješeno 5.300 zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita odnosno obitelji koji su kroz ovaj zakon uspjeli realizirati subvenciju za stambene kredite te da su se kroz tu provedbu uočile i neki elementi koji se mogu još dodatno poboljšati. Istaknuo je da se izmjena postojećeg zakona odnosi na dodatno subvencioniranje kredita za svako malo, za svakog maloljetnog člana kućanstva sukladno posebnom zakonu u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita za jednu godinu. Dakle, uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za jednu godinu po djetetu članu članu kućanstva podnositelja zahtjeva, a koje u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nema navršenih 18 godina. Također s tim u svezi usklađuje se i pojam obiteljskog kućanstva s definicijom pojam, pojma kućanstva sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Zaključno se predstavnik predlagatelja osvrnu na financijska sredstva potrebna za provođenje ovog zakona te naglasio da su napravljene projekcije financijskog troška i učinka ovog zakona te je isto odobreno od Ministarstva financija. Člana odbora zanimalo je kada će se raspisati natječaj za 2019. godinu, koliko je iznos financijskih sredstava predviđen za subvencioniranje kredita ove godine u odnosu na prošlu godinu te da li su svi oni koji su prošle godine podnijeli zahtjev i dobili subvencioniranje kredita i hoće li ove godine svi oni koji podnesu zahtjev i ostvariti pravo na subvencioniranje kredita? Predstavnik predlagatelja najavio je raspisivanje natječaje za rujan nakon drugog čitanja ovog prijedloga zakona te izvijestio da su svi koji su podnijeli ispravne zahtjeve uspjeli realizirati subvencioniranje kredita. Nakon rasprave odbor je jednoglasno 10 glasova za, odlučio preložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka. Prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Također je odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora na 28. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine raspravljao o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona društveno poticajnoj stanogradnji, prvo čitanje P.Z. broj 634, koje je predstavniku Hrvatskog sabora također dostavila Vlada RH aktom od 18. travnja 2019. godine. Predstavnik Vlade RH uvodno je obrazložio kako se u izmjene ovog zakona ide iz razloga prilagođavanja tržišnim uvjetima. Najavio je da će se ovim izmjenama omogućiti deficitarnom kadru u javnim službama potpora u rješavanju stambenog pitanja, pri čemu se omogućava osim izgradnje i kupnje stanova ili obiteljskih kuća u svrhu davanja u najam državnim deficitarnim javnim službenicima za vrijeme obavljanja službe. Naglasio je da se tu prvenstveno radi o djelatnicima u zdravstvu, školstvu, znanosti i kulturi. Također, predstavnik predlagatelja je istaknuo da se predloženim zakonom proširuje mogućnosti posebnog programa pomoći u rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu te je dana mogućnost rješavanja stambenog pitanja za, zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova. Zakon također uvodi promjenu kamatne stope te se zbog stanja na tržištu smanjuje kamatna stopa na javna sredstva sa 3% na 2% te se određene odredbe mijenjaju i preciznije se definira npr. kako se može otkupiti građevinsko zemljište jedinica lokalne samouprave, čija cijena ne može biti viša od 25% etalonske cijene građenja odnosno ne može biti viša od tržišne vrijednosti. Prijedlog zakona jasnije definira prva i obveze raspolaganja POS-ovim stanovima, postupanje kupaca, APN-a odnosno javnih ustanova i banaka u slučaju prodaje ili najma stanova. U raspravi je pojašnjeno kako aplicirati za subvencioniranje stambenih kredita. svi osim onih koji su podnijeli zahtjev za POS-ove stanove. Nakon rasprave odbor je jednoglasno s 10 glasova za, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka. Prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji. Zahvaljujem. Hvala i vama. Sada prelazimo na raspravu, prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, danas su pred nama dva zakona koja da kažem su životna, koja su dotiču se svakodnevnih problema hrvatskih građana i tu pozdravljam osobno da se ovakav način pokušalo rješavati određena pitanja na tržištu, tržištu tržištu nekretnina odnosno na tržištu funkcioniranja i izgradnje stanova i njihovom financiranju. Kao što je već uvodno rečeno u ovome Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ovaj prijedlog izmjena zakona odnosi se na dodatno subvencioniranje kredita za svakog maloljetnog člana kućanstva u trenutku zaključenja ugovora o subvencioniranju stambenog kredita za jednu godinu. Dakle, uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za jednu godinu po djetetu, znači članu kućanstva, a koje u trenutku zaključenju ugovora o subvencioniranju stambenog kredita nema navršenih 18 godina. Također, predloženim zakonom se usklađuje pojam obiteljskog kućanstva s definicijom pojma kućanstva sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. Tijekom 2017. godine kada je ovaj zakon bio tu na raspravi iz sredstava Državnog proračuna subvencionirana je, kako je model bio posložen je da se polovica ukupnog iznosa obroka ili anuiteta kredita u prve 4 godine za stambene kredite kojima je subvencioniranje odobreno dok je u 2018. subvencioniranje se provodilo na način da se prvih 54 godina plaća dio mjesečnih obroka ili anuiteta ovisno o indeksu razvijenosti u kojemu se nalazi grad ili općina prebivalište na dan objave javnog poziva. Smatramo da je dobro, zašto, zato što kad uzimate kredit znate i sami da stambeni kredit, za rješavanje svojeg stambenog pitanja da su zapravo one prve godine najvažnije i te prve godine i predstavljaju i određeni financijski udar na svaku obitelj kada se, kada se pokušava ovaj rješavati, servisirati svoje obveze i u ovom kontekstu, kontekstu sad tih 5 godina s svakim novim članom obitelji sad se taj, taj se rok i, taj se iznos gdje će država sudjelovati u plaćanju tih mjesečnih obroka i anuiteta produžava. Tako da svakako će to imati značajan utjecaj na kućne budžete onih građana koji će na ovakav način rješavati svoje stambeno pitanje. Ono što je također navedeno i ovdje se ne mijenja je također da je subvencioniranje kredita se odobrava samo za kupnju stana ili kuće odnosno gradnje kuće tko ima akte za građenje odnosno koji ima akt za upotrebu građevine do najviše 1.500 EUR-a po m2, metru korisne površine ili kuće odnosno do najvišeg iznosa kredita do 100.000 EUR-a ili čiji rok otplate nije kraći od 15 godina. Znači, ovdje se taj dio ne mijenja ostaje do 1.500 EUR-a. Međutim, tu bi se malo i referirao na stanje na tržištu nekretnina budući da danas smo sa svih naslovnica vidimo informacije da su tržište nekretnina probija sve granice u RH, da se ponovo stvara određeni balon znači preko 2.000 EUR-a, 2.500 EUR-a itd., brojne su špekulacije i onda se čak navodi, navodi se da je jedan od razloga rasta nekretnina i ovaj zakon. Ja mislim da to nije točno i mislim da tu trebamo demantirati ove koje sudjeluju na tržište u tom dijelu špekulativnom tržištu nekretnina, da ovaj zakon, to je moje osobno mišljenje, da nema veze sa tim pritiskom na tržište nekretnina i na šta se oni pozivaju, da je Vlada svojom odlukom o subvencioniranju kredita potaknula snažni rast cijena nekretnina koji sada probija sve, sve moguće plafone. Pogotovo budući da se ovdje radi o kreditima koji su strogo limitirani, do 1.500 EUR-a po kvadratu, što smatramo u Hrvatskoj s obzirom na kupovnu moć i s obzirom na stanje financijski dohodak koji imaju naši građani mislimo da je ovo gornja granica kad kad govorimo o dohotku i o plaćama, jer mi smo nedavno je i Državni zavod za statistiku objavio koliko su plaće u RH. I ako vidite da 62% hrvatskih građana ima plaću manju od 6.253 6.253 kune odnosno kolika je to prosječna plaća u RH, 62% građana odnosno 590.000 građana ima manju plaću i manja primanja nego što je, nego što to zapravo cijena kvadrata. Cijena kvadrata kad govorimo u ovim, čak u ovim POS-ovim stanovima, ne čak na tržištu cijena. Što znači, da što se tiče dohodovnog, dohodovnog dijela znači jel iz vašeg dohotka zapravo najvećim dijelom isplaćivate plaće i zbog toga i ova mjera subvencija Vlade da potakne građane da mogu riješiti svoje stambeno pitanje, a da ne ulete u onaj špekulativni balon tržišta nekretnina, jer nije samo problem kad na tržištu želite rješavati određeno svoje stambeno pitanje, nego je problem toga kada netko na tržištu se vrši takav pritisak da onda više ne možete realizirati svoje stambeno pitanje ispod 2.500 EUR-a što mislim za Hrvatsku su prevelike cijene i s obzirom na dohodak i s obzirom na životni standard i s obzirom na stanje ekonomije i s obzirom na industriju, na proizvodnost i produktivnost, produktivnost grana, mislim da je taj dio, tu treba svakako ga koliko je god moguće probati ga ograničiti je li nedavno vidimo da i ulaskom odnosno i ovim izlaskom iz Brexita itd., vidimo da se i da tržištu nekretnina primjeri u EU događaju snažni pritisci zbog određenih političkih odluka da se napušta ili ne napušta određeno područje, vrše se strašni pritisci na određeno tržište i poslovnog prostora i stambenog prostora. Tako da smatramo ako ljudi žele rješavati svoja određena stambena pitanja, to mora biti regulirano i to mora država pa čak i na ovakav način ako ga subvencionira mora dati, mora dati određenu podršku. ukupno provedbom zakona u 2017. godini odobreno 2.315 zahtjeva, u 2018. je bilo to nešto više 2.900 oko 5.301 zahtjev u 2 godine i da se zapravo dosad iz subvencioniranja tih kredita za kupnju stanja ili kuće, odnosno izgradnju kuće ukupno RH je putem subvencija osigurala 17,5 milijuna kuna i 42 milijuna kuna u 2018. te da se rade projekcije po 35 milijuna za 2019. i 2020., u odnosu na 2019. osigurano je oko 80 milijuna kuna, odnosno za plaćanje subvencija za 2017. 42 milijuna i 34 za 2018. i 4. milijuna za nove subvencije koje će se odobravati krajem 2019. godine, odnosno za 2020. oko 114 ili 2021. oko 150 milijuna kuna. Što se tiče 2. zakona o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, vrlo ukratko, znači, predloženim zakonom uređuju se sljedeća pitanja, znači proširuje se mogućnost posebnog programa pomoću rješavanja stambenog pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, što je jedna od mogućnosti rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova odnosno za stanove koje trenutno koriste, omogućava se deficitarnom kadru u javnim službama potporu rješavanja stambenog pitanja, što je ovdje već bilo o tome rasprave i to svakako podržavamo da određene skupile koje pružaju usluge javne usluge i država koja ih je već osigurala i građanima da im se osigura svakako i mjesto da te javne usluge mogu obavljati i s obzirom na ovaj deficitarni dio i s obzirom na odljev prema inozemstvu, pogotovo prema zemljama zapada gdje je to potpuno drugačije organizirano da na taj način pokušamo smanjiti taj pritisak odljeva naših kadrova jer jedno od osnovnih funkcija države je da nemamo samo javne usluge da ih pružamo u centru u Zagrebu nego da ih pružamo regionalno i da ih pružamo na svim dijelovima RH, mislim da je korisna mjera. Vidit ćemo kada se nakon godinu dana ili nakon 2 godina, kada se napravi nekakav rezime ovog zakona, u kojem dijelu je to bilo, koji su to dijelovi prepoznati i koji su efekti. Također se određuje najviša cijena građevinskog zemljišta kada APN odnosno javna ustanova prema ovom zakonu pribave od jedinica lokalne samouprave koje ne može biti više od 25% etalonske cijene građenja, odnosno ne može biti više od tržišne vrijednosti. Ono što je dobro da se usklađuju kamatne stope na javna sredstva za potrebe provedbe ovoga zakona u odnosu na prosječnu kamatnu stopu za stambene kredite na tržištu kapitala. Tu ću samo dodati da, a to ćemo vidjeti u samom izvješću HNB-a, da su kamatne da su kamatne stope na povijesnom minimumu, to vidjeli ste i nedavno iz raznih izvješća, ne samo HNB-a nego iz javnih novinskih natpisa, da su kamatne stope negdje sada na hrvatskom tržištu stambene oko 3%, ukoliko se uzme i ove, tako barem pišu mediji, HNB u ovom izvještaju koji ćemo kasnije govoriti, kamatna stopa je spustila se negdje na 3,8% i ovdje država ide ispod, je li tako? Negdje na 2% i mislimo da je to dobro da, pogotovo da će taj dio opterećenja kamata je jako velik i kad vidite da se građani, a mnogi od nas koji su uzimali kredite tamo od 2000-ih, znate da niste mogli razgovarati o kamatnoj stopi na stambene kredite između 7, 8%. To je, tko je dobio stambeni kredit od 7, 8%, taj je bio sretan, a još tamo 90-ih godina čini mi se da su bile kamate i po 15%, kada su ljudi pokušavali rješavati svoja stambena pitanja. E sada, 2019. kada nekome govorimo da će moći rješavati svoja stambena pitanja sa 2%, to nekome kad 90-ih govorite, to izgleda kao nekakva znanstvena fantastika i u tom dijelu ljudi koji su prošli taj teret visokih kamatnih stopa, a onda još kada su ušli u onaj problem tečajnog rizika i problem pada vrijednosti nekretnina, onda vidimo da je u tom dijelu snažno utjecalo i na ovaj dio gospodarstva koji je, koji je zaključao veliki dio dohotka hrvatskih građana samo u otplati kamata, samo u otplati tečajnih razlika i cjelokupno vrijeme što su građani, kada su išli rješavati svoja stambena pitanja i kada ste pogledali taj izvod, vidli ste da nakon 10 godina ste platili samo kamate ili samo ste platili tečajne razlike. Ono niste što se tiče glavnice, zapravo uopće niste ni došli do toga i mislim da je dobro da je na tržištu napokon, da kažemo da u hrvatskom tržištu počinje funkcionirati i da počinjemo biti ravnopravni građani i EU, da možemo govoriti da imamo kamatne stope između 2-3%. Još govorimo iskreno, kamate od 3,8% na stambene kredite još uvijek ima prostora da se te kamatne stope na stambene kredite spuste, pogotovo ako vidite koliko je udio loših kredita kod tih stambenih kredita. Ako pogledate izvještaj banaka, vidite da građani, koje kredite najurednije plaćaju? Najurednije plaćaju stambene kredite i tu vam je stopa neprihodujućih kredita, tzv. NPL-ova koji su u problemima, oko 5,6%. Kada, Kada, vidjet ćemo kasnije, gotovinski krediti, građani su već u problemima sa 6,5%, da ne govorimo da je prosjek loših kredita oko 11%, odnosno da tvrtke ne mogu vratiti oko 11%, a kad vidite građane da je to 5,8%, vidimo da je to onda siguran proizvod bankarski gdje građani prvo što će vraćati, oni vraćaju svoj stambeni kredit da bi mogli imati mirno mirno da ne kažem, u tom dijelu spavanje. I zbog toga ovaj dio kamatnih stopa gdje je država također napravila određeni iskorak prema sniženju tog dijela kamate, znači da prati prati situaciju na tržištu i smatramo da tu svakako će, svakako bi trebalo biti pritisaka na niže što se tiče tih kamatnih stopa i u budućnosti. Također, ono što je dobro u ovome dijelu zakona, da se uvodi zabrana davanja u najam ili prodaja stanova, što se obavezno definira kupoprodajnim ugovorom, jasnije se definiraju prava i obveze te postupanje kupaca APN, odnosno javnih ustanova i banaka u slučaju prodaje ili najma stanova, a to je ono što je jako puno bilo povika u jasnosti i nekakvih negativnih reperkusija općenito na taj određenu poticajnu stanogradnju, koliko sam sad i ovdje razumio, sad se to dodatno osnažuje i u tom dijelu da se izbaci bilo kakve daljnje špekulacije da netko tko i koristi određenu tu poticajnu stanogradnju da kasnije može koristiti za određene zarade. Kao što je ovdje bilo uvodno i navedeno, da se ovim zakonom o programu za društveno poticajnu stanogradnju izgrađeno oko 8272 stana

4,2 milijarde kuna, stambeni krediti su vam negdje u Hrvatskoj, negdje oko 50 milijardi kuna. Znači svi stambeni krediti, u različitim valutama, odnosno, sada su euri i samo kune, znači, vam je tržište stambenih kredita oko 50 milijardi kuna, a ovdje govorimo da je taj iznos …/Govornik se ne razumije./… gradnje oko 4,2 milijarde, što znači da se također jedan veliki dio tih, još uvijek jedan veliki dio se rješava rješava na tržištu, za što je RH, putem poticaja odobrila 1,1 milijardu kuna. Ono što je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, a također i navedeno, ovdje govorimo se o cijeni prodanih novih stanova u 2018.g. kažu da je prosječna cijena po metru kvadratno na području RH, za koje su postigli prodavatelje trgovačko društvo i druge i pravne osobe bez …/Govornik se ne razumije./… iznosile 11 tisuća 819 kn, jer je to za 54% više od prosječne cijene POS-a koji iznosi 7 tisuća a govorili smo o tome da je prosječna plaća u Hrvatskoj oko 6 tisuća 250 kn. Znači i ta prosječna plaća a vidimo da 62% hrvatskih građana …/Govornik se ne prosječnu plaću, nema tu prosječnu plaću, tako da u tom dijelu svakako treba voditi računa i o tome i Klub SDP-a će podržati ovaj zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HDSS-a, HSLS-a i HDSSB-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Mi ćemo kao klub podržati naravno ova dva zakonska prijedloga, jer jednostavno se radi o poboljšanju i usmjerenju prema mladim osobama i prema ljudima, no imamo nekoliko primjedbi na predloženi prijedlog izmjene zakona. Dakle, ako gledamo da je obitelj temelj društva, a da je temelj obitelji brak ili zajednica muškarca i žene, onda dolazimo do spoznaje, da mi malo po malo, donošenjem razno raznih zakona, u nekim sitnim segmentima, urušavamo temelje našega društva, urušavamo obitelj. I onda se čudimo što nam je situacija u društvu takva, što nam društvo iz dana u dan, na neki način, sve lošije izgleda. Ovi zakonski prijedlozi imaju za cilj jačanje demografske politike kojom se vlada posebno bavi i donosi se niz mjera, poticajnih mjera u svim dijelovima, da tako Meni ovdje, iz tog razloga, nije jasno, zašto se u čl. 2. prijedloga zakona, izmjene i dopune zakona o subvencioniranju stambenih kredita, makiva obitelj i stavlja kućanstvo? Ja to stvarno ne razumijem? Da li mi želimo poticati mlade ljude da se žene da se ukućuju, da se stambeno zbirnjavaju, da imaju djecu, što je izvrstan dio dio ovih zakonskih prijedloga da se potiče i stimulira, još po svakom djetetu dodatno subvencija za stambeno zbrinjavanje ili što želimo? Ako želimo to napravite, ako želimo stimulirati mlade, bračne parove, da imaju djecu i da na temelju toga dobe još dodatne olakšice onda moramo obitelj čuvati imati ju u prvom planu. Inače bilježimo od osnovne intencije donošenje ovih zakona. I zato stvarno, molim da se to još jedanput razmotri do drugog čitanja i da se termin obitelj ne makiva iz ovog zakona. Sve druge se može na neke druge načine poticati. Djeca još uvijek nastaju i začinju odnosnom muškarca i žene na ovaj ili onaj način. Ako i mislimo raditi iz epruveta, onda možemo upotrebljavati bilokakve pojmove. Ako nam je cilj nataliteta politika, jest, onda moramo njegovati upravo to. Brak kao zajednicu muškarca i žene. I to je ono što trebamo stimulirati što trebamo poticati uz dužno poštovanje svima drugima. Tako da, lijepo molim, da s razmotri još jedanput ovo i da stvarno taj termin obitelji, stvarno maksimalno čuvamo. Ostale sve izmjene koje se odnose su stvarno pozitivne i mi kao takove prihvaćamo. No opet iznosim ovdje jedan prijedlog, o kojem sam već govorio kod zadnjih puta donošenih izmjena zakona, a to je onaj da se vidi što je sa subvencijama, odnosno, kamatom na kredite za one koji su već kupovali ranije, po drugim zakonima i da se razmotri mogućnost, da li možemo zakonski riješiti već u ovim izmjenama da se makar zaostatak duga, gdje ljudi imaju 5% kamatu, zaostatak duga ta kamata također sada smanjena na 2% kao što se predlaže ovim zakonskim rješenjima. Ovako imamo stvarno jedan nesrazmjer u poticanju dakle, stambenog zbrinjavanja. I još jedna stvar, koju ću ponoviti o kojoj sam također ovdje govorio, mislim da bi stvarno trebalo ozbiljno razmisliti o subvencioniranju privatne gradnje stanova za najam i također povezati subvencioniranje stanarine, ponavljam opet, za mlade bračne parove, muškarce i žene, govorim to u smislu pronatalitetne politike, nijedno drugom, nemam ništa protiv nikoga, ali ako idemo u tom pravcu, onda moramo to poticat i stimulirat i omogućiti, dakle, da se počinje još jače razvijati poduzetništvo, posebno ovo u građevinskom dijelu, da se mladim obiteljima omogući da mogu vrlo lako doći do rješavanja stambenog pitanja, ne kupnjom i ne samo kupnjom, nego i najmom stana koji će mu biti, koji će im biti u krajnjem slučaju barem prvih 5.g. dok se kuće subvencioniran dodatnim mjerama. Mislim da bi to itekako doprinijelo, posebno zbog toga što danas imamo situacije da ljudi moraju iz jednog grada, iz jednog mjesta, zbog posla odlaziti i da si ne stavljaju štrik oko vrata na način da kupe u jednom gradu stan dok si još rješavaju nekakva svoja ona prva životna pitanja, pa da onda nakon toga više ne mogu nikuda od tud otići, a možda na nekom drugom mjestu, u nekom drugom gradu u RH imaju veće mogućnosti za posao i neke bolje mogućnosti za život. Na taj način bi se u principu moglo omogućiti ta jedna cirkulacija ljudi unutar RH, a ne preko granice, izvan RH. Evo, ja vas molim da još jedanput razmotrite ovaj dio oko termina obitelj i kućanstvo i uz ovaj dio prijedloga da vidite da li je moguće znači, uvede subvenc, da se taj kamata smanji i za ostatak duga onima koji imaju veće kamate od 2%, te ovaj prijedlog da se razmotri oko dijela tog načina kako sufinancirati i subvencionirati izgradnju za rentanje stanova, mi ćemo kao klub u ovom prvom čitanju podržati ova dva prijedloga izmjene zakona. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika HDZ-a podržati će i jedan i drugi zakon, prvi je o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i drugi Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji. Kao što sam već u uvodu odnosno u replici državnom tajniku rekao, dakle, ovaj Zakon o subvencioniranju stambenih kredita je osmišljen 2011.g., doduše, tada je uz subvenciju išla i pratilo ju je državno jamstvo taj model kada je osmišljen 2011.g., 2017. i 2018. i odnosno i sada je na određeni način dopunjen, popravljen i smatram doista da je to sada bolji tekst, ali svejedno činjenica je da je on osmišljen 2011.g., da je na temelju njega, da je proveden 2011. i 2012. i da je još tada u tom modelu prodano odnosno subvencionirano 2 tisuće Dobro da je Vlada nastavila sa projektom i za 2019. i 2020.g. je planiran također nastavak ovog projekta, po meni bi on trebao biti i stalan jer on je s jedne strane poticajan za mlade osobe da uzimaju i kupuju stanove, time rješavaju stambeno pitanje s jedne strane, a s druge strane jest oni doprinos poboljšanju demografskih mjera u RH. Možda samo kratko da spomenem taj model, da ga malo obrazložim, dakle, model se sastoji u činjenici da građanin RH koji ima namjeru kupiti stan, kompletnu uslugu i posao oko kupnje stana, vrši na jednom mjestu. Dakle, on se obraća svojoj banci, koja onda jasno preko APN-a provodi cjelokupnu proceduru i ne mora se lutati, obilaziti na puno adresa, nakon što imaš poznatog prodavatelja, vrlo je jednostavna procedura provođenja kupnje stana po Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, građanin mora biti mlađi od 45.g., ne smije imati u svom vlasništvu kuću, niti stan, stan ili kuću koju uzima ili koju ima namjeru gradit mora imati jasno akt o gradnji ili akt ili uporabnu dozvolu, dakle, subvencionira se samo objekti u RH koji su zakoniti u smislu Zakona o gradnji,

i može stan vrijediti više od 100.000,00 EUR-a, ali subvencija ide samo do granice od 1.500,00 EUR-a po m2 odnosno do ukupne vrijednosti do 100.000,00 EUR-a, na 5.g. ovisi jasno o indeksu razvijenosti pojedine jedinice lokalne samouprave se subvencionira rata kredita, to nije mala rata, dakle, polovica rate u prvih 5.g. na jednoj manjoj jednostavnoj analizi je utvrđeno da vrijednost te subvencije u prvih 5.g. praktično omogućuje tom kupcu stana, tom građaninu, da državnim sredstvima može u cijelosti opremiti stan, dakle, to je vrlo važna poticajna mjera odmah u startu kad je i najteže mladim ljudima plaćati kredite, zasnovati život, urediti stan, država mu sa ovakvim modelom odmah u startu omogućuje da opremi stan. U ovisnosti o duljini trajanja kredita, to je vrlo važno, onda jest i visina subvencije, ali negdje na 20.g., čini mi se na 20.g. u jedinicama lokalne samouprave koje su u četvrtoj ili petoj kategoriji indeksa razvijenosti, to je negdje dakle na 100 tisuća eura negdje oko 14 tisuća eura subvencija koje država tom građaninu koji kupuje stan ili gradi kuću otprilike osigurava kroz subvenciju, pomoć u vraćanju kredita. Rekao sam da je ova mjera na određeni način i demografska, jest demografska zbog toga što ona potiče još kvalitetnije, bolje, izdašnije obitelji koje u trenutku kupnje stana imaju već djecu ili ukoliko tijekom trajanja subvencioniranja dobiju dijete i to za 2 godine po djetetu. Dakle to je vrlo važno, to nije malo, to je također još jedna demografska mjera uz onu koju smo već u u nekoliko mjera ove Vlade prepoznali. Jedna od njih je bila o Mirovinskoj reformi gdje je majkama koje idu u mirovinu sa, a koje su imale jedno dijete, odnosno dvoje djece imao dodatni staž od godinu dana ako su jasno koristili porodiljni dopust što je na određeni način ispravljanje nepravde jer se za vrijeme dok je porodiljni dopust, onda je, smanjenja su primanja, smanjena plaća, te se na taj način tom Mirovinskom reformom i pomaže i ispravlja rekao bih ta nepravda. Da ne kažem da su povećane i rodiljna i roditeljska naknada, da je obuhvaćen veći broj djece koji ima pravo na dječji doplatak. Tako da to je jedan sustav mjera demografske politike ove Vlade koji se očituje i ovdje i u ovome zakonu. Ono što bih još također htio posebno istaknuti, to je činjenica a povezao bih to i sa zakonom o državno poticajnoj stanogradnji, da je dakle kroz ovaj model subvencioniranja stambenih kredita do sada u RH subvencioniranje subvencioniranje dakle i 2011. i 2012., i 2017. i 2018. 8626 stanova. Kroz i to dakle kažem u 4 godine, 2011., 2012., 2017., 2018. A kad govorimo o društveno poticajnoj stanogradnji onda tako piše i u obrazloženju zakona do sada je odobreno negdje oko 8272 stana. I kada mjerim koliko RH mora izdvojiti po jednom stanu u mjeri poticanja stanogradnje s jedne strane a s druge strane u ovom modelu subvencioniranja stambenih kredita onda možemo iščitati dakle da je za 8626 stanova prema ovom Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita država je ili će do kraja subvencije izdvojiti negdje oko 450 milijuna kuna. Dok je u ovom modelu društveno poticajne stanogradnje rekao sam, izgrađeno je opet gotovo isti broj 8272 stana ali u 17 godina. Država je već kako piše u obrazloženju zakona trebala izdvojiti milijardu i 120 milijuna kuna. Dakle vidi se da je ovaj model jednostavniji, ovaj model u kojem govorimo o subvencioniranju stambenih kredita, jednostavniji je, omogućava kupcu stana da sve rješava na jednom mjestu, vrlo je izdašna a što sam objasnio subvencija u 5 ili ili više godina ovisi ukoliko u obitelji ima više djece ili ukoliko dobije djecu za vrijeme trajanja subvencioniranja, kudikamo izdašnija a manje košta državu. Prema tome, držim da je to na određeni način pokazatelj kada budemo odlučivali o nastavku ovog modela da bi se po meni trebali držati doista ovog modela o subvencioniranju stambenih kredita. Kad govorim o Zakonu o poticajnoj stanogradnji onda svakako da podržavam izmjene zakona one su dobre, one su dobrodošle. Tim više što i ove mjere idu u prilog budućim budućim vlasnicima stanova kroz društveno poticajnu stanogradnju. Prije svega važno je da se kamatna stopa na javna sredstva smanjuje sa 3 na 2% te će omogućiti izgradnju i kupnju stanova kako bi se zadržao, odnosno privukao deficitarni kadar ako govorimo o javnim službama, to je vrlo važno i mislim da na taj način i kroz gradnju ali i kroz kupnju i kroz najam omogućuje bolje i kvalitetniji pristup kupnji stanova. Ono što je također važno a to je na tragu Izmjena zakona o najmu stanova. Mi smo tada kroz donošenje Zakona o najmu stanova ovdje u Hrvatskome saboru rekli da zaštićenim najmoprimcima moramo omogućiti poseban jedan, jednu liniju kako i na koji način pristupiti rješavanju stambenog pitanja, zaštićenih najmoprimaca. Ovim se zakonom dakle također proširuje mogućnost posebnog programa pomoći u rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu te da nam mogućnost kao što sam rekao rješavanja stambenog pitanja zaštićenim najmoprimcima a prema Zakonu o najmu stanova. Druga stvar, treća stvar koju bih također istaknuo to je preciziranje visine cijene građevinskog zemljišta koju osigurava lokalna samouprava i koja cijena ne smije biti od 25% etalonske cijene građenja i to je dobro jer smo svjedoci dakle da jedinice lokalne samouprave na taj način usklađuju vrijednosti građevinskog zemljišta, to onda jasno donosi do problema u funkcioniranju samoga zakona. Dakle u svakom slučaju ćemo mi u Klubu zastupnika podržati rješenje koja su dana u jednom i drugom modelu subvencioniranja kupnje stanova. Bilo bi važno da da se ovaj Zakon o subvencioniranju stanova ne odnosi samo na dvije godine. Ja držim da bismo kroz ovaj zakon mogli i omogućili da to bude trajna mjera i da ne bude ograničena samo na jednu i dvije godine nego kao što je i POS, kao što su i brojni drugi zakoni koji definiraju pitanje subvencioniranja određenih i provode određene mjere da se tim zakonom ne ograničavamo samo na 2019.-tu i 2020.-tu godinu već da on bude trajan. I tu bih se složio sa kolegom Lalovcem da navodi koje čujemo u medijima i u javnosti kako je ovaj zakon omogućio i doveo do povećanja cijene kvadrata, jednog četvornog metra stana u RH nije vezan nije vezan uz ovaj zakon zašto je od prvog dana, dakle već 8 godina je subvencija za po, prilikom kupnje stana po metru četvornom ista i definirana do visine cijene četvrtog od 1500 eura. Dakle, to već dugi niz godina, taj model traje. Kada bi se ta visina cijene jednog metra četvornog povećavala s 1500 došla na 1600, 700 i 800 onda bi možda mogli to direktno povezivati sa povećanjem cijene nekretnina u Hrvatskoj, ali na ovaj način držim da je ona time što je definirana od 1500 eura po metru četvornom, a s druge strane što je ukupna visina do koje država subvencija kupnju stanja je 100 tisuća eura za jedan stan ili kuću, ona već dugi niz godina, kažem limitirana je, prema tome, ne bi po meni trebala proizvoditi i donositi do cijena, do povećanja cijena tržišta, to su druge okolnosti na tržištu, a tome a tome nije svakako doprinio ovaj zakon. Prema tome, bilo bi dobro, gospodine državni tajniče, kada bi vlada ovaj zakon propisala da ga ne ograničava iz godine na godinu i praktično svake godine u Saboru donosimo zakon kako bi omogućili subvencioniranje stanova u RH prema ovom modelu s jedne strane, s druge strane bi bilo dobro da ne moramo čekati rujan mjesec, ne mi, nego građani koji uzimaju, kupuju stanove po ovom modelu, da praktično uvijek to se događa u 9 mj. zbog toga što evo i u ovom slučaju sada mijenjamo zakon u svibnji još nas očekuje jedno čitanje zakona, koje bi trebao biti do ljetne stanke. I praktično ukoliko se to ne dogodi, pitanje je hoćemo li onda i u 9 mj. hoće li APN moći prema ovom zakonu provesti tu cijelu proceduru? Dakle, bilo bi dobro da ne moramo ovisiti o tome, hoćemo li 1. i 2. čitanje zakona provesti do ljetne stanke, kako bi se onda kako bi APN mogao krenuti u proceduru provođenja i objave javnog poziva za za samu realizaciju zakona. Prema tome, bilo bi dobro, dakle da se zakon ne bude limitiran na jednu ili dvije godine, on da bude trajan, dok vlada ne ocjeni da je unutar proračuna moguće osiguravati sredstava sukladno mogućnostima proračuna. Ali u ovom trenutku, kako takvih ograda nema, mislim da bi bilo dobro, da se na početku godine, objavi javni poziv do određenog broja stanova, koje će se subvencionirati, o ovisnosti o mogućnostima državnog proračuna i da on, dakle ne bude ovisan o svakoj godišnjoj izmjeni samoga zakona. Dakle, mi ćemo u Klubu zastupnika HDZ-a podržati i očekujemo da …/Govornik se ne razumije./… iziđe sa drugim čitanjem, kako bi se moglo ove godine, doista provesti procedura oko objave javnog poziva. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče i pomoćnice ministra. Pred nama su u prvom čitanju objedinjene rasprave i dvije izmjene i dopune zakona. Jedan je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, a drugi Zakon je Zakon o društvenom poticaju i jednoj stanogradnji. Kada pitate mlade ljude ili kada malo malo razmišljate uopće o životnim putevima, onda se uvijek i roditelji a i mladi ljude bi se nekako složili da put za svoju djecu koju vide ili ljudi sami za sebe je kvalitetno školovanje. I za kvalitetnog školovanja mogućnost zapošljavanja i paralelno s time je rješavanje stambenog pitanja. Pri tom moramo imati uvijek i napameti nekakve povijesne okolnosti, dakle, ono što je tradicija u Hrvatskoj, je da mi volimo imati nekretnine. To znači, za razliku od nekih drugih zemalja, gdje nije problem tako da morate skupljati nekretnine, dakle, građani Hrvatske su nekako vezani sa željom da imaju nekretninu da nekretninu u kojoj žive bude u njihovom vlasništvu. Puno teže se za neke druge opcije odlučuje. Ja moram priznati, da sam srela neke kolege koji žive u nekim drugim zemljama EU i koji su rekli da su svoj stan prodali i da žive u najmu i da im je to puno bolje i puno isparljivije, u Hrvatskoj, tome za sada još nije tako. Mi u Klubu GLAS-a i HSU-a se zalažemo da bude nekoliko vidova, mogućnosti rješavanja stambenog pitanja, mislimo da treba biti lepeza za onih koji žele kupiti stan, za one koji su se odlučili za POS za one koji su se odlučili za neki drugi model, a jedan model, koji nekako zaboravljamo, a koji sigurna sam, će što više i više imati utjecaja, to je najam. Dakle, kada ste radili, kada se radila jedna anketa, onda se je pitalo mlade ljude, da li se oni više opredjeljuju za kupnju stana ili za najam i onda je bila velika zainteresiranost i oni su rekli da ako imaju sredstva, da će ta sredstva koristiti za putovanje, za školovanje i da bi se puno radije odlučili za najam. Koja uloga je države u svemu tome? I koja uloga je pojedinih jedinice lokalne samouprave, općine i gradova? Uloga države je da regulira određeno tržište, uloga države je da reagira na način koji treba. Uloga države kada se odlučila za poticajnu društvenu gradnju, odnosno, tzv. POS je bila da je u tom trenutku cijene bila je velika potražnja za stanova, bio je određeni nesrazmjer onoga što je bilo na tržištu i odlučila se za taj model. ja ove izmjene i dopune, odnosno, mi u Klubu GLAS-a ove izmjene i dopune, čitamo tehničke naravi odnosno, poboljšati neke stvari. Zasigurno je neusporedivo bolje, da imate jedan model koji je trajniji, pa makar imali 4 ili 5 model, ali svatko će se na tim od jednih modela naći. i ova ideja koja je vezana uz subvencioniranje stambenih kredita, bilo bi dobro da je to jednako tako, jedan trajni model, koji će trajno funkcionirati i kojim neće svi sa zemljom gledati da li mogu ostvariti ili ne, ali o tome će se odlučiti ova Vlada, odnosno, ministarstvo koje se je 2017. odlučilo ići tim zakonom. Jednako tako u zakonu kada je riječ o subvencioniranju, kaže poticanje demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenje iseljavanja mladih obitelji. To dobro zvuči, dakle, to može biti samo jedna od tih mjera vezano uz demografiju i svaka pomoć mladoj obitelji je pomoć. No, kada malo gledate, onda vidite da ima općina i gradova koji jednako tako imaju određene modele gdje poklanjaju zemljišta za izgradnju kuća, gdje poklanjaju zemljišta opremljena komunalnom infrastrukturom, dakle, svi su prepoznali da moraju biti prijatelji svojim sugrađanima, da moraju omogućiti da ljudi zaista tu ostaju, to je jedan od Ja pritom moram reći da oni koje pamćenje malo više služi, sjećamo se POS-a i velike rasprave koja je bila. No, meni je jedan od odličnih primjera što POS znači i koje promjene može donijeti je POS Špansko. Kada je išlo sa izgradnjom POS-a Španskog, onda je zaista bila velika rasprava da li treba, kako treba, tamo je bila bivša vojarna, tko se dobro sjeća. O tome da će biti problem prometne povezanosti, o tome da će imati problem infrastrukture, ja znam ići tamo i vidim da to naselje funkcionira. Trebalo bi uvijek treba još nekakvih dodatnih sadržaja, ali to naselje funkcionira. Ali model po kojima se je gradilo pred 10 ili 15 godina, nisu modeli koji su danas. Pritom morate znati da se Grad Zagreb, ja uvijek rado dajem primjer Grada Zagreba je uvijek rekao da on neće sudjelovati u POS-u i nije sudjelovao, odnosno ne sudjeluje ni danas nego će imati on svoj model stambene gradnje i danas ima svoj model stambene gradnje koja se zove, koja je tamo na dakle, Podbrežje i u tom modelu stambene gradnje je trebalo graditi nekih 6 tisuća stanova. Ja moram priznati da je u jednom trenutku i iz Grada Zagreba se došlo ministarstvo i ponudilo da ministarstvo otkupi i da radi, dakle, tih 6 tisuća stanova. Od tog Pobrežja, nažalost daleko je od nekakvog naselja iako bi bilo dobro da se tamo desilo naselje budući da ja imam neke, dakle raspolažem informacijama vezano uz Grad Zagreb, onda vidim da je tamo broj kupljenih stanova relativno mali odnosno skoro nikakav. Neki drugi gradovi koji mogu biti uzor, zaista imaju različite modele, ali onaj jedan model od kojeg dosta smo se makli i dosta zaboravljamo, to je model najma stana. Dakle, ako se država mogla u jednom trenutku odlučiti za graditi stanove, pa ih onda građanima omogućiti po povoljnijim uvjetima da kupe, ja mislim da je došlo vrijeme da se država i pojedini gradovi zaista odluče graditi stanove za najam, a onda će taj koji je u najmu u jednom trenutku se odlučiti da li će taj najam pretvoriti u vlasništvo ili ne. Ja moram priznati da jednom prilikom sam imala mogućnost razgovarati s jednom mladom obitelji i oni su rekli, pa mi bi se odlučili za najam iz jednostavno razloga, u taj najam bi išli naši roditelji, a išli bi u novi dobar stan, a mi bi onda išli u njihov stan. Dakle, ono što zaboravljamo, trebamo biti i odgovarati vremenu u kojem je. Nešto što je vrijedilo prije 10 ili 15 godina ne vrijedi danas. Jednako tako, u trenutku kad se odlučite da pojedine općine i pojedini gradovi ili država u krajnjoj liniji kupuje stanove, onda može to činiti i za deficitarna zanimanja iz jednostavnog razloga jer da netko može odlučiti će raditi jedno vrijeme u Rijeci, a onda iza toga ide raditi u Osijeku, a da mu stanovanje nije prepreka odnosno da mu to nije problem. Naravno da se u raspravi otvorilo pitanje nekretninskog biznisa, otvorilo se pitanje povećane cijene nekretnina. Ja nekako ne mislim da je za to kriv ovaj zakon nego su to jednostavno trendovi u kojima se dešavaju ti pojedini valovi i mislim da to dosta je često optužen ovaj Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, ja bih bila jedna od prvih koja bi voljela jako reći da je to taj zakon, međutim meni se čini da tome jednostavno nije tako i na tržištu, tržište odgovara potražnji i naravno, ako država određenom sumom dođe na to tržište i subvencionira kupnju stana, da će se tu biti i pojačana potreba, no, to bi se vjerojatno desilo i bez obzira, možda u nekom drugom vremenu. U trenutku kad država se odluči određenom mjerom potpomagati odnosno mjerama potpomagati svoje građane da riješe stambeno pitanje, onda to zasigurno ima veze i sa cijelom oblasti i graditeljstva i onda vam je kao to domino efekt, ima i veze sa svim ostalim. Dakle, na način da odjedanput graditeljstvo više nije na dnu nego se ono digne, o tome da graditeljstvo je to koje prvo osjeti recesiju, ali prvo osjeti i izlazak iz recesije. Onda vam se diže i industrija građevinskih proizvoda, dakle, to sve zajedno ima veze. Ali, to jednostavno morate imati takvu politiku i znati što hoćete. I u toj politici zaista ponuditi jednu lepezu proizvoda. Meni se, nama je u GLAS-u čini, meni se čini da je najam stanova jedno od ponuda na kojim se trebalo odlučiti, tim više što imamo agenciju, tim više što, dakle, one bi se mogle baviti i time. Ono što u ovom trenutku prvo osjete i to veliki gradovi, a onda će to u jednom trenutku osjetiti i manji gradovi, u Gradu Zagrebu vi imate problem uopće uzeti stan u najam jer su privatnici svoje stanove pretvorili u apartmane i što ima dalekosežnu posljedicu, s jedne strane su pretvorili u apartmane, s druge strane, kad je građen neki prostor, onda je građen i sa ostalom infrastrukturom, vodeći računa da će biti stanovanje, pri tome mislim škole, vrtići, kapaciteti i sve ostalo, to je teret u održavanju pojedinim gradovima. Pojedini dijelovi gradova se, dešava se kontra, nema više urbane regeneracije nego nešto drugo, tako da regulirati najam stanova u ovom trenutku bi bilo neophodno potrebno iz nekoliko razloga. Jedan je od razloga je zaista da se omogući ljudima da oni koji ne žele kupiti stan da im se osigura i mogućnost kvalitetnog stanovanja. Ono što iz ovog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita zapravo čitate mogućnost zaista pomoć pojedinim građanima, što je okej, kad čitate dio zakona koji je vezan o društvenoj i poticajnoj stanogradnji, tu imamo dva momenta koja bi voljela naglasiti, jedan moment je mogućnost rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova, dakle, kad je išao Zakon o najmu stanova, onda je jedan od modela bio da se kupuju stanovi POS-a, kad je zakon stupio na snagu, naravno da su se naši sugrađani starije životne dobi koji se nalaze u tim stanovima, prvo uznemirili i rekli su, pa išli smo pitati vezano uz POS, tamo su nas ismijali i rekli su kakav POS, kakvo vi, bez obzira što možda u završnoj riječi bi bilo dobro od državnog tajnika čuti koliko je to bilo zahtjeva i koliko je to mogućnosti da se Zakon o najmu stanova to riješi. Naravno da je smanjenje kamate na kredit izuzetno dobro i za kraj, ima tu jedna tema koja nije tema od jučer, a to je, vi se nikad kad radite zakon, ne možete domisliti uopće idejama i maštovitosti naših sugrađana i uopće razlog zašto se netko odlučio kupiti u POS-u ili bilo šta drugo i tu nema kraja. Ono što je bio uvijek problem je bio to da je netko kupio stan po programu POS-a i da onda u taj stan nikad nije uselio, ali to su i neki drugi programi koje sad neću spominjati, da nikad u taj stan nije uselio, nego je stan bio za, odmah ga je dao u najam, pogotovo kad je riječ o POS-u, tamo gdje su atraktivna zemljišta il je pričekao jedno vrijeme i onda je odlučio prodati. E sad, u zakonu je u jednom trenutku i bila jedna odredba koja je definirala i određene zabrane i onda je Ustavni sud rekao da je to protuustavna odredba odnosno tema je da kad vi postanete vlasnik da se vaše vlasništvo ne može ograničavati i tu je u nekoliko navrata bila ideja da se zaista u zakonu nešto desi jer kao prvo je nekorektno, nekorektno uopće prema niz stvari, nepošteno, ne znam kako da to uopće koristite državna sredstva, dakle, tu ima niz, niz, stvari. Ova odredba koja je na ovaj način definirana, meni se čini da je korektna, sad je samo pitanje da bi bilo možda da do drugog čitanja ako to niste učinili, to malo iskomunicirati sa Ustavnim sudom da jednako tako kao što su prije neke odredbe odredbe bile proglašene protuustavne, da ne bude i ova odnosno da imamo kolku tolku sigurnost da će to biti na određeni način izdefinirano jer nije smisao bilo izgradnje POS-a dodatne zarade pojedinih naših sugrađana, nego rješavanje stambenog pitanja po povoljnim uvjetima, na način na koji je to odrađeno. Jednako tako moram podsjetiti da je prva ideja POS-a bila suradnja između države i gradova, neki gradovi i općine i to danas čini i zaista omogućuju svojim sugrađanima da dođu do svoje nekretnine pod izuzetno niskoj cijeni, neki su se odlučili za svoj model koji nismo nikad niti vidjeli. Ove izmjene jednog i drugog zakona, ja ih čitam, one su u principu, tehničke naravi

Kada bi mi trebali odgovoriti koja je to stambena politika u RH, bojim se da ju ne bih imali. Jednako tako, čini mi se i sigurna sam za razliku od nekakvih drugih politika koje smo definirali da bi što hitnije trebali definirati i stambenu politiku kojom bi se onda dugoročno znalo, to vam je ko kad igrate utakmicu, pa ne može vam netko na pola utakmice reć da se ne igra recimo košarka, nego nogomet, nego treba se definirati …/Upadica: Hvala/…zaista kontinuirano koja je stambena politika u RH, mislila nitko nije tražio, pa onda je ostalo na 15. Evo ga, slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Bernarda Topolko, Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Poštovane kolegice i kolege, mi u HNS-u izražavamo zadovoljstvo što danas opet možemo raspravljati o izmjenama i dopunama postojećeg zakona odnosno Zakona o subvencioniranju stambenih kredita odnosno što je Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstvo našlo još jedan način kako poboljšati mogućnost financiranja mladim obiteljima. Podatak koji govori da je kroz postojeći Zakon o subvencioniranju stambenih kredita 5300 obitelji uspjelo realizirati subvenciju za stambene kredite, je podatak koji pokazuje i cilj koji se tim zakonom i želio postići. Zakon predstavlja prioritetnu mjeru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojom se želi pomoći mladim obiteljima i na ovaj način pridonositi provođenju demografske i pronatalitetne politike u pravom smislu riječi. Osnovna se izmjena postojećeg zakona odnosi na dodatno subvencioniranje stambenih kredita za svako postojeće malodobno dijete sa dodatnom godinom subvencioniranja stambenog kredita. Vjerujem da će do kraja srpnja ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona proći i drugo čitanje i biti izglasan kako bi se njegove odredbe mogle primjenjivati već pri slijedećem objavljenom javnom pozivu. Ta je mjera, kojom se ovim prijedlogom zakona želi provesti više nego nužna i drago mi je da je ministarstvo u provedbi postojećeg zakona uočilo da se ovom odredbom hrvatskim građanima, mladim obiteljima, dodatno može pomoći u realizaciji i olakšavanju rješavanja stambenog pitanja, te da zakon može biti još bolji i još učinkovitiji. Interes građana za ovom socijalnom i demografskom mjerom je vidimo i sami prilično velik i dosta je dobro da postojeći zakon omogućava jedna kontinuitet u subvencioniranju stambenih kredita. To potvrđuje i podatak da je 2018. g. broj zahtjeva porastao za 23%. U Klubu zastupnika HNS-a podržavamo donošenje ovog prijedloga zakona i smatramo da je ovo kvalitetna mjera koja će mladim ljudima, mladim mladim obiteljima dodatno pomoći u rješavanju stambenog pitanja. Što se tiče drugog prijedloga zakona a to je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji, znači radi se o zakonu koji je prvi put donesen 2001. g., do sada je nekoliko puta mijenjan, i za pretpostaviti je da se obično mijenja kad se mijenja, doista radi o prilagođavanju tržišnim uvjetima i gospodarskoj situaciji u državi što je zapravo nužnost obzirom da je ovo zakon kojim je gotovo sve definirano u vezi cijena otkupa i građenja i ovog je puta tako. Ovim se prijedlogom zakona iskazuje briga za djelatnike koji rade na deficitarnim zanimanjima odnosno poslovima u javnim službama i daje im se potpora u rješavanju stambenog pitanja. Omogućava se osim izgradnje i kupnje stanove ili obiteljske kuće u svrhu davanja u najam državnim i deficitarnim javnim službenicima za vrijeme obavljanja službe. To će sigurno doprinijeti tome da se djelatnici deficitarnih zanimanja lakše odlučuju prihvatiti posao u mjestima gdje nedostaje takvih struka, dakle u zdravstvu, u školstvu, u znanosti. Što se tiče Zakona o najmu stanova i zaštićenih najmoprimaca, potrebno je bilo napraviti ove izmjene Zakona o društvenoj poticajnoj stanogradnji kako bi se oblici poticanja stanogradnje mogli primijeniti i na zaštićene najmoprimce. Naime, člankom 8. u ovom prijedlogu zakona se osigurava pomoć pri rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stan na tržištu nekretnina što je jedna od mogućnosti rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca posebno za stanove koje sada koriste. Sada se može reći da se oblici poticanja stanogradnje i pomoći našim građanima mogu primjenjivati i na zaštićene najmoprimce koji će koji će sad moći koristiti posebnu kreditnu liniju POS-a za postojeće stare stanove. Također, mijenja se kamatna stopa zbog stanja na tržištu. Smanjuje se kamatna stopa na javna sredstva u kreditnoj liniji POS-a 3% na 2% a ta će mjera sigurno dodatno građanima olakšati pomoći im kod rješavanja stambenog pitanja. Prijedlog zakona preciznije definira kako se može otkupiti zemljište od jedinice lokalne samouprave dakle ne samo da bude 25% od etalonske cijene građenja nego i da ne bude viša od tržišne cijene. Dakle, jasnije definira granične visine cijena građevinskog zemljišta za izgradnju stanova. stanovi iz POS-a ne koriste primarno za stanovanje već za druge namjere. Pojava je najviše izražena u priobalju gdje se veliki broj POS-ovih iznajmljuje posebno turistima. Potrebno je zaustaviti ovu zloupotrebu javnih sredstava u korištenju stanova iz programa .../Govornik se ne razumije./... te je zato bilo nužno uvesti ovu mjeru prema kojoj će svi novi ugovori o o kupnji stana koji se budu sklapali, sadržavati klauzule po kojima se stanovi neće moći prodavati niti davati u najam na rok od 10 godina. To do sad de facto nije bila zloupotreba ali je nepravedno iskorištavanje državnih sredstava i neka se ograničenja ipak trebaju provesti. osim na vrlo kratko razdoblje, nepostojanje ovakve klauzule, mnogi su nažalost iskorištavali. Time će se stati na kraj preprodaji odnosno davanju u najam povoljno kupljenih POS-ovih stanova. Ta je klauzula naravno ograničava, svatko može raspolagati sa svojim stanovima pa i POS-ovim kako želi i prije isteka roka od 10 g. ali najprije se moraju vratiti državna sredstva, naravno uzimajući pritom u obzir promjenu životnih okolnosti odnosno teške životne situacije koje građani mogu zadesiti kada se odobrava prijevremeno raspolaganje. Tako bi država od takvih naplatila sve što je uložila u subvenciju bez obzira na to u kojem se trenutku prije isteka kredita stan ponudi na prodaju ili najam, dakle prije isteka roka od 10 godina. To je mjera koja treba i koja će osiguravati da se stanovi zaista i koriste za namjeru za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva. Trenutno je izgradnji 186 stanova u 4 grada, Biograd na Moru, Đurđevac, grad Krk i Varaždin a u naredne se 2 g. planira izgraditi novih 1000 stanova. Posve dobra mjera koja omogućava da 8000 mladih obitelji dođe do svojih stanova i to je ključno, POS-ovi stanovi moraju biti isključivo za one koji ih trebaju i koji su, i koji nisu u mogućnosti stanove kupiti po tržišnim cijenama. Tako će mlade obitelji za manju cijenu kvadrata od tržišne dobiti sigurnost i kvalitetu gradnje. Klub zastupnika HNS-a podržat će prijedlog ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala lijepa, prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji učenice i učenike Osnovne škole Rudeš iz Zagreba.

neke emotivne nogometne uspomene vežu uz tu školu i njihove profesore, a sad ću se ovaj osvrnuti na ovaj zakon. Izmjene zakona su napravljene kako ističe predlagatelj u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenje iseljavanja mladih obitelji i pomoći građana putem subvencioniranja stambenih kredita. Mi mislimo da državna intervencija u području stanovanja možda može biti dobra, ali kako to kod nas biva otišlo je u krivom smjeru. Stanove kupuju oni koji imaju novac, zaposleni s ugovor o radu na neodređeno vrijeme, kreditno sposobni i dok nas iz ministarstva uvjeravaju kako je svrha demografska obnova u dosadašnjim prijedlozima zakona koje dolaze iz ovog ministarstva, nažalost javno savjetovanje i prijedlozi koji je bilo puno kvalitetnijih i argumentiranih nisu prihvaćeni. Tako je to i jedan od prijedloga da bi trebalo povećati po djetetu za 2 godine subvencije i natječaj bi trebao trajati cijelu godinu kako bi se smanjile neravnoteže na tržištu. Dodajemo kako je u ranijim izmjenama došlo do izmjene zakona da bi se pomoglo nerazvijenim dijelovima Hrvatske i pogođenim najvećim iseljavanjem mladih, trebale bi to riješiti na način koji će urodit plodom. A smanjivanje postotka subvencije to nije. Uvjeti su ove godine lošiji umjesto da se ide naprijed tu se ništa nije promijenilo. Nismo išli naprijed s izmjenama na način da potičemo veći broj osoba na rješavanje stambenih potreba, nego se išlo u smanjivanje iznosa subvencija prema razvijenosti odnosno neznatnog povećanja prema nerazvijenosti određenih područja. Uz nedostatna ukupno predviđena sredstva za provedbu zakona. Kroz ove izmjene izostale su i bitne komponente koje bi osigurale ostanak mladih u ruralnim područjima. Iz statističkih pokazatelja Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama za 2017. vidi se kako je od 2.328 odobrenih subvencioniranih stambenih kredita njih 821 bilo iz Grada Zagreba gdje je interes i potreba građana bila najveća, uostalom kao i drugim većim gradovima. U Osijeku je bilo 105, u Splitu 75, u Rijeci samo 47 odobrenih kredita uglavnom za kupnju stana koja su učinila 73% svih zahtjeva, a u manjim mjestima interes je bio veći za kupnju ili izgradnju kuća. Tamo gdje su bili građani najzainteresiraniji za kupnju stana ili gradnju kuće tamo će iznos subvencije kredita smanjiti za čak 20% mjesečne rate, tj. za 1% povećat u nerazvijenim dijelovima Hrvatske. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita u 2018. za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće na području RH neovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u daljnjem tekstu, gdje se nalazi predmetni stan ili kuća te u ne najrazvijenijoj osmoj skupini jedinice lokalne samouprave realizirano je 56%, 62% odobrenih kredita. U sedmoj skupini realizirano je 12% odobrenih kredita, u šestoj skupini realizirano je oko 13% odobrenih kredita, u petoj skupini 5 5 odobrenih zahtjeva, u četvrtoj 6,86, u trećoj 2,62, u drugoj 1,6 te u prvoj skupini 0,97 odobrenih zahtjeva, iz čega je razvidno da jednaki iznosi subvencija ukupnog iznosa obroka ili anuiteta nisu rezultirali poticanjem rješavanja stambenih pitanja u ruralnim područjima i niže razvijenosti odnosno smanjivanjem iseljavanja mladih ljudi iz tih područja, a što je jedan od ciljeva ovog zakona. I sada kao odgovor na to slijedi da se spriječi iseljavanje mladih iz Hrvatske, a posebno iz nerazvijenih dijelova koji su pretežito ruralni vi ste išli u smanjivanje iznosa subvencija prema razvijenosti odnosno neznatnog povećanja prema nerazvijenosti području uz nedostatna ukupno predviđena sredstva za provedbu zakona. Ovakva rješenja i mjera stambene politike nisu sveobuhvatne, ne nudi se cjelovito rješenje ako govorite da je svrha demografska obnova. Znači ministarstvo predlaže demografsku obnovu samo onima koji uzmu kredit na minimalni rok od 15 godina. Koje obitelji u RH imaju priliku na demografsku obnovu kada veliku većinu ugovora o radu na određeno vrijeme upravo imaju mlade osobe? Jeste li svjesni da po izvješću za ožujak 2019. godine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 55% nezaposlenih u Hrvatskoj su mlađe od 45 godina. Imaju li priliku za demografsku obnovu samo one obitelji koje imaju novac, čiji članovi rade i koji za to imaju ugovor na neodređeno vrijeme i oni koji su kreditno sposobni? Vladin prijedlog izmjena zakona govori kako će ova mjera pomoći mladima, ali istovremeno je uveden porez i na prvu nekretninu u iznosu od 3%, a ta porezna olakšica je puno značila mladima, mladim obiteljima koje su prvi put kupovale nekretninu. Uz sve navedeno, vi ne odete ponovo birokratima POS-a i to da bilježe jedno po jedno dijete koje se rodi, izdaju rješenje o produženju i sve to prati budno oko hrvatske birokracije. Za MOST nezavisnih lista pod hitno treba uvesti horizontalnu mjeru ukidanja poreza na kupovinu prve nekretnine i za kraj, naravno, za sve to treba novaca, kad bi imali volju za reformu javne uprave za koju je osigurano 880 milijuna kuna s ciljem digitalizacije i depolitizacije, optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, naravno da bi tada bilo novaca, ali za to nema političke volje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeći klub zastupnika je onaj nezavisnih zastupnika u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Tomislav Žagar, izvolite.

iako je ovdje prethodno rasprave rečeno da se, da je riječ o tehničkom usklađivanju zakona, a kako predlagatelj tvrdi u uvodu ovoga zakona da se pristupa izmjenama zbog toga što se u praksi ukazala ukazala potreba za tim izmjenama osobno, a i u ime kluba nemamo primjedbi na ovakve izmjene jer one doista idu u smjeru da one mjere koje su namijenjene ovima dvama zakonima, da se bolje realiziraju i s te strane same izmjene, kažem nazvao tehničkim, nisu sporne. Međutim, ono što je sporno je sama provedba ovih zakona od početka. Naime, svakome, koliko sam čuo ovdje iz rasprava, svakome je ovdje u sabornici, vjerujem da je u cilju i da je za pozdraviti, svaka odluka Vlada koja će omogućiti lakše stjecanje nekretnina svim obiteljima, a posebno mladih i na taj način osim stambene politike, potpomagati i voditi demografsku politiku jer situacija u RH nije nikako dobra. Nama je svakim danom sve više ljudi napušta ovu zemlju, jednim ili najvećim dijelom zbog toga što nemaju sigurno radno mjesto. Dakle, politika Vlade, s kojom se i predstavnici Vlade i hvale je bilo subvencioniranje zapošljavanja, poticajne mjere zapošljavanja, međutim, ako pogledamo podatke, najveći broj novozaposlenih, posebno mladih, radi na Ugovor u određeno u određeno vrijeme i to je jedan od barijera kako bi i ovi zakoni, ova dva zakona, posebno Zakon o subvencioniranju kamata na kredite zaživio. Sve u RH što potičemo, što smo poticali, je obavijeno ne samo velom tajni, nego sa mnogim, mogli bismo slobodno reći, nezakonitim radnjama, mi kad želimo nešto u RH uništiti onda to samo trebamo poticati, tako, eto s našim poticajima. Jedna od osnovnih zamjerki na ovaj zakonski prijedlog, ne samo sad kod izmjena, nego i kod njegovog donošenja je taj što bi ga mogli nazvati da on ide u korist jačeg. Dakle, kad govorimo o poticajima, onda svi građani u RH izdvajaju za poticajne mjere, dakle, svi građani sudjeluju u subvencioniranju jedne grupe ljudi, uvijek je to određena skupina kojom se pomaže subvencijama, ali svi sudjeluju i oni najsiromašniji. Ovdje je kolega Sladoljev u prethodnoj raspravi koristio podatke koji su objavljeni na stranici APN-a, kad govori o provedbi subvencioniranja stambenih kredita za zahtjeve zaprimljene u 2018.g., dakle, od ukupno zaprimljeno 3033 zahtjeva, odobreno je 2972 zahtjeva, zahtjeva, a Ugovori o subvencioniranju stambenih kredita zaključeni su s korisnicima u 2844 slučaja. Prosječna životna dob korisnika kredita je 34.g., rok otplate 21.g., efektivna kamatna stopa je 3,20%. Istina, zakonom je definirana maksimalna efektivna kamatna stopa koju banke smiju određivati, ali ona je definirana samo za vrijeme subvencioniranja kredita, nakon tog vremena više nema te odredbe i dakle, banka može nakon toga efektivnu kamatnu stopu odrediti koliku želi, naravno, to je u skladu sa tržištem. Prosječni iznos subvencije stambenog kredita je 66.600,00 prosječni mjesečni anuitet ili rata kredita je 385,00 EUR-a, prosječna mjesečna subvencija anuiteta je 125,00 EUR-a, prosječna veličina stana 68 m2, kod

je 189 m2, ukupna bruto površina. Ukupan broj stanova koji su financijalno subvencionirani po ovim mjerama je 1918 a kuća 749 vjerojatno se ovdje misli na kupovinu, a izgradnja kuće 305, ukupno je 2972, po bankama, to je sad manje važno, treba spomenuti da Erste banka najviše, najviše ima, ispričavam se, Privredna banka ima najviše zahtjeva obrađenih. E sad dolazimo do ključnog zapravo podatka koji je ovdje i kolega Sladoljev o njemu govorio, a to kad govorimo o indeksu razvijenosti grada ili općine u prvoj skupini, najlošijoj skupini da se tako izrazim, najsiromašnijeg koji se subvencionira sa 51% mjesečnog obroka ili anuiteta, udio u takvim zahtjevima odobren im je svega 1%, 0,98% druga skupina je 1,62%, treća skupina 2,62% i onda raste to, raste po udjelu u skupinama do osme skupine koja je najrazvijenija i kod koje ima najviše naravno i zahtjeva 1.683, 56,63%. Naravno i meni je jasno kao i svakome da se stanovi kupuju, grade i kuće tamo gdje ima posla, gdje je indeks razvijenosti velik. Naravno da neće se to događati u mojoj Slavoniji, ali opet naglašavam kako svi u RH izdvajaju za poticaje i u tom smislu ova mjera je nepravedna. I evo odmah kažem na slažem se sa prethodnicama koji su rekli da ova mjera treba biti trajna, jer ona je prema nerazvijenim područjima nepravedna. Ako pogledamo po županijama, onda udio u odobrenim zahtjevima, govorim o 2018. godini, a ona je indikativna jel, naravno da Grad Zagreb prednjači sa ukupno 898 zahtjeva, dok recimo eto Virovitičko-podravska županija 61, Šibensko-kninska 29, Ličko-senjska 23, Vukovarsko-srijemska nešto malo više 105, Požeško-slavonska 29, Osječko-baranjska koja spada u jedno malo ajde da kažemo razvijeniju Slavoniju 291 zahtjev. Pa je tako i iznos godišnjeg subvencioniranja u Gradu Zagrebu 10 miliona kuna, dok je recimo u Virovitičko-podravskoj županiji 617.344 kune. Što se tiče ovih dodatnih subvencioniranja vezano za novorođenu djecu jel, nad one za 2 godine, tu je situacija slična, naravno najviše u Gradu Zagrebu, a opet po županijama Virovitičko-podravska samo jedan slučaj. Dakle, u onim siromašnijim županijama nismo postigli cilj, ali to ne znači da ovaj, ovaj zakon nije trebalo donesti, da ga ne treba provoditi. To ja ne govorim, ja samo govorim da Vlada mora razmišljati i o onima siromašnijima, jer ovim mjerama nećemo spriječiti da u najsiromašnijim krajevima ne odlaze ljudi, da nema posla, da ljudi rade na određeno vrijeme da su minimalne plaće male i da onda i ova sama mjera s pravom kod ljudi izaziva revolt i kažu to je samo za one bogatije. Kad govorimo o POS-u na stranicama APN-a također imamo podatke, ukupno izgrađeno, sad se ovi podaci malo razliku, negdje spominje 8.272, negdje 8.276, 8.254 uglavnom evo to je red veličina,

Sad se evo spominje se, netko je ovdje u prethodnoj raspravi spomenuo još građevina koje se grade na otoku Krku ili u Baškoj, ali evo da malo prođemo samo koje su to i sad izgrađene građevine i stambeni objekti u RH. Metković, višestambena zgrada sa 55 stanova, Zagreb Zapruđe 519 stanova, za Metković nema prosječna cijena vjerojatno je predugovorna ona, ona je koja je definirana ovoga samim zakonom u iznosu od 1.125,66 EUR-a po m2, ne znam nije podatak na APN-ovoj stranici označen. Zagreb Zapruđe 1.088,62 EUR-a po m2, 519 stanova. Zagreb Klara 332 stana, 965,64 EUR-a po m2. Osijek 38 stanova u Vukovarskoj ulici o tome je bilo riječi i u prošloj raspravi, cijena je tamo nažalost otišla na 1.022 EUR-a. U vrijeme kad su izgrađeni to je bila neprihvatljiva cijena jer se moglo po komercijalnoj cijeni puno jeftinije kupiti. Zagreb Špansko, Oranice 1.545 stanova, nema vrijednost po kvadratu ali ukupna vrijednost je 901 milion kuna od čega je poticajna poticajna sredstva 178 miliona. Split Kila 162 stana 1.107,99 EUR-a. Umag 39 stanova 874,24 EUR-a. Split Brodarice 384 stana 907,73 EUR-a po kvadratu. Mali Lošinj 20 stanova 1.125,66, Gospić 30 stanova 840,47 EUR-a, Fažana 12 stanova 1.125,66. Šibenik Šubičevac 148 stanova, Punat 22 stana ovo su predugovorne cijene od 1.125, Krk Baška čujem ovdje da se u Varaždinu gradi, ali možete primijetiti sami spomenut, koji je prije izgrađeno nekako se slabo spominju gradovi u Slavoniji. Još jednom želim naglasiti protiv ovih zakona, protiv ovih izmjena koje pomalo i uređuju i proširuju ove subvencije i na broj djece u članovima kućanstva nemamo ništa protiv, treba ih podržati, ali treba razmišljati o slabije razvijenim krajevima o onim ljudima koji ne mogu nikako doći do kredita i Vlada RH tj. njeni tj. njeni predstavnici svaki ministar kad dolazi ovdje braniti svoj zakon mora razmišljati o cjelokupnoj slici da se situacija promjeni. Još jedno samo pitanje evo za državnog tajnika, s obzirom da je to u POS-ovim, za POS-ovu izgradnju definirano sad ovim zakonom o nemogućnosti zloupotrebe, što je sa subvencioniranom gradnjom i kupnjom, mogu li korisnici nakon 5 ili 7 koliko traje subvencija nakon toga prodati nekretninu, uzeti novac i a da ih ne krivimo otići iz ove zemlje. Podržat ćemo ovaj, podržat ću ja osobno vjerujem da će i kolega ove izmjene ali kažem treba razmišljati i o onim najsiromašnijim. Najljepša vam hvala. Hvala lijepa. Slijedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a i Demokrata u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Davor Vlaović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom evo u ime Kluba HSS-a i Demokrata nekoliko riječi o ova dva zakona. Predlagatelj je reko da je cilj ovih zakona prije svega demografska obnova Hrvatske, ravnomjerni razvoj, pomoć mladim obiteljima da ostanu živjeti u Hrvatskoj, da imaju svoj stan i da budu stambeno zbrinuti. I sve, to je lijepo i to mi iz Hrvatske seljačke stranke podržavamo. Međutim ono što mi kao tijelo koje donosi zakone moramo osigurati i ravnomjerni razvoj Hrvatske i svakom jednaku šansu u Hrvatskoj. A da i kroz ova dva zakona to nismo postigli to govore brojke. Pa evo samo na primjeru broja podnesenih zahtjeva za subvencioniranje kredita za prošlu 2018. godinu od ukupno 2328 odobrenih

Vukovarsko-srijemske 44 i Brodsko-posavske 49. Naravno najviše iz Zagreba 876. I nitko od nas nije protiv tog da mladi u gradu Zagrebu, Varaždinu ili Rijeci riješe svoje stambeno pitanje i na taj način šire svoju obitelj i stvaraju kvalitetne uvjete za svoj rad i razvoj i sebe i svoje obitelji. Šibensko-kninske, Vukovarsko-srijemske ili Brodsko-posavske imaju jednaku šansu. Zašto su ovakve brojke? Pa ključ je u onom kad pogledate druge ekonomske i statističke pokazatelje o kvaliteti života i standardu građana u tim nerazvijenim područjima. A samo iz činjenice da je preko 300 tisuća obitelji iselilo iz Hrvatske i to cijelih obitelji, najveći dio je upravo iz tih spomenutih nerazvijenih područja pogotovo iz Slavonije, Baranje i Srijema jedan od preduvjeta za ovakve brojke. Drugo, ono što Vlada poduzima a činjenica da su pokrenuti određeni postupci uloženo je 1,39 milijardi kuna u zapošljavanje, prije svega mladih. Koji su rezultati. Pa evo, zadnje brojke govore da je stopa zaposlenosti lani narasla tek za 1,7%-tni poen, da smo prema postotku od 60,6% ukupno zaposlenog stanovništva na 25.-tom mjestu od 27 država članica EU. A ono što je još posebno interesantno da je zaposlenih mladih u dobi od 15-29 godina u padu. Cilj je bio 43,4% a ostvaren je rezultat 42,5 što je niže u odnosu na 2017. kad je bio 42,9%. Također kad pogledate podatke o prosječnoj plaći u RH koja je u gradu Zagrebu preko 7200 kuna. Kolika je prosječna plaća u Hrvatskoj? 6200 i nešto kuna a u mojoj Brodsko-posavskoj županiji daleko još ispod negdje 4800, 4800 kuna. Dakle, to su zašto kažemo da ova dva zakona i ukupna politika ove Vlade nije još uvijek dala rezultate i ne ide onim tempom kojim bi mi željeli koji dolazimo iz tih područja i koji evo branimo interese građana iz tih područja. I stoga ovo ovo proširenje na, odnosno povećanje na nerazvijena područja za kroz subvencioniranje kredita i subvencioniranje kamata je OK, ali ne da se uzme onima koji žive i rade. I treba mladima i u Zagrebu. Zašto niste išli sa značajnijim povećanjem upravo za ta nerazvijena područja. I zašto ne ide politika zapošljavanja u tom smjeru da se konačno riješi problem nezaposlenosti mladih a pogotovo onih koji rade na određeno vrijeme. A mi smo jedna od država, članica EU gdje je najveća stopa zaposlenosti mladih na određeno vrijeme. I kako da taj mladi čovjek koji nema ugovor o radu na neodređeno planira obitelj i da se stambeno zbrine. Evo samo primjerice u Brodsko-posavskoj županiji od 38 tisuća i nešto zaposlenih skoro 9,5 tisuća mladih ljudi živi i radi na određeno vrijeme. To su strašno veliki postoci, velike brojke i jednostavno ti mladi nemaju šansu ni participirati u ovim mjerama i naravno da to nije predmet ovih zakona i samo ovog ministarstva ali da generalna politika Vlade mora ići za tim da omogući svim građanima RH ravnomjerni razvoj i jednaku šansu. Jer čudno je da i kroz Zakon o poticajnoj stanogradnji se najavljuje gradnja stanova preko tisuću, uglavnom u primorju i na moru i na otocima, naravno da treba i tamo. Ali gdje su tu Otok, Orahovica, Lipik, Pakrac, Nova Gradiška i drugi gradovi iz Slavonije, Baranje i Srijema, Belišće, nema ih. A sigurno da postoji interes i tamo mladih i tih jedinica lokalne samouprave da se i oni uključe u .../Govornik se ne razumije./... projekte. Međutim, to sam već govorio, u čemu je problem, premali fiskalni kapaciteti tih jedinica lokalne samouprave da bi se uključili u to. I zato smo evo i prošli tjedan ovdje raspravljati da se ide sa izmjenama drugih zakona, da se povećaju o povećanju naknade za jedinice lokalne samouprave. Odbili ste Uredbu o povećanju naknade za jedinice lokalne samouprave iz prihoda zahvaćenih količina ugljikovodika i niz drugih takvih primjera. A može, samo treba politička volja. Da bi značajnije pomogli ovim nerazvijenim područjima treba naravno novca. Ministar financija se hvali suficitom u proračunu, znači ima prostora. Također odbili ste i prijedlog zakona koji je predložio Klub HSS-a da se kazne oni koji nemaju dokaze o stečenoj imovini, nezakonito stečenoj imovini a da se oporezuje. Europski statističari kažu da se u Hrvatskoj godišnje 40 do 50 milijardi nalazi u sivoj zoni ekonomije, znači zamrači se. Kome je u interesu da se to ne stavi pod okrilje zakona jer to bude prihod državnog proračuna i da možete onda sufinancirati više i kredite za mlade što pozdravljamo, da možete više sufinancirati kredite za mlade u ruralnim područjima. Vidimo da i problem postoji, da je premali broj zahtjeva iz tih područja a rekao sam što je preduvjet a to su radna mjesta, to je plaća koja će zadovoljiti potrebe kvalitete života i koja će omogućiti da mogu otplaćivati anuitete kredita i onda uopće nije čudno da sindikat zaposlen u školstvu, učitelja, nastavnika, profesora najavljuje štrajk, jer njihove plaće, njih preko 12 tisuća daleko zaostaju za prosjekom u RH, a pogotovo za prosječnom plaćom u Gradu Zagrebu. A da ne govorimo o drugim djelatnostima, kao što je drvna industrija, tekstilna, gdje su plaće još niže. I onda je čudno da ne prihvaćate prijedloge koje dolaze iz oporbe da se poveća neoporezivi dio osobnog dohotka, da se poveća osobni dohodak, upravo u onoj skupini

Oni, veće dio njih i nije u poreznim škarama ali morate još naći modele i načine kako omogućiti našim sugrađanima, da mogu imati veći, osobni dohodak. I ono što je većina onih mladih, koji su otišli iz RH, su rekli, da uz ovaj dio, onda nema posla, da se teško dolazi do posla je problem i to stranačkog kadroviranja. I činjenica da ne žele niti jednu stranačku iskaznicu, nego su uzeli putovnicu i otišli iz RH. Cijela Europa govori o nekakvoj kružnoj ekonomiji, o zelenoj ekonomiji, a ovdje je izgleda riječ o stranačkoj ekonomiji i to kružnoj, jer prva članska iskaznica, aktualnih vladajućih stranaka, pa onda radno mjesto u nekoj od državnih uprava, evo sada čujemo i 500 novih zapošljavanja u Državnom inspektoratu. E to je ta, stranačka kružna ekonomija, stranačka iskaznica, posao a onda može i koristiti stambeno poticajnu stanogradnju i stambeno subvencioniranje subvencioniranje kamata. Međutim, nemojte se čuditi otići će onda još više mladih, pogotovo sada kada i Austrija otvori granice za građane RH i da se slobodno mogu zapošljavati. O tome treba razmišljati i kreirati takve politike, pa i ove zakone prilagoditi upravo tim nerazvijenijima, koji su u najvećim potrebi, a ovdje se nešto kozmetički mijenja, ne još uvijek onoliko koliko bi trebalo i ne onoliko brzo koliko bi trebalo, jer kasno je za one koji su otišli, a ako želimo zaustaviti da ne odu nam i ovi učitelji, koji najavljuju štrajk, da ne odu liječnici, pa evo, već je veliki problem i u zdravstvu, 12 tisuća medicinskih sredstava nedostaje. Kako će neka županija organizirati obiteljsku medicinu, ako nema ni liječnika, ni medicinskih sredstava? Kako će ih zaustaviti da odsele kada nema prostora da uđe u poticajnu stanogradnju, niti ti zaposleni mogu očekivati radno mjesto sa prosječnom plaćom od 7200 kn kao što je u Gradu Zagrebu. To su nedosanjani snovi za ljude koji žive i rade u tim ruralnim područjima, evo o tome razmišljate. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Idemo na pojedinačnu raspravu, prvi je trebao biti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović, nema ga, gubi pravo na raspravu. prije nego što dam riječ poštovanom zastupniku Đujiću, najprije da pozdravimo na galeriji učenice i učenike OŠ Rudeš iz Zagreba, drugu grupu sada, pa ćemo ih …/Pljesak./… A i jedna obavijest, dakle, ovako poštovane zastupnice i zastupnici htio bi vas obavijestiti da ćemo zbog opravdane spriječenosti predlagatelja, koju smo najavili kao drugu na rasporedu za sutra, a to je Godišnje izvješće o provedbi strategije i zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2017. g. raspraviti kao prvu točku u petak. Dok bi točku koja je bila planirana za petak, a to je Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2018.g. raspravili sutra kao drugu točku. promijeniti ćemo mu samo redoslijed tih točaka zbog opravdanog spriječenosti predlagatelja. A sada bi dao riječ pojedinačnoj raspravi poštovanom zastupniku Saši Đujiću, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Dakle, moja rasprava bazirati će se, odnosno, glavni dio moje rasprave, će biti na Zakon o subvencioniranju kredita za stambeno zbrinjavanje građana. Dakle, prije svega žao mi je što nema ministra Štromara ovdje, jer volim kada volim kada on obrazlaže ovaj zakon i volim slušati njegova obrazloženja iako je on naknadno tek uletio u ovaj zakon, ovo je izvorno zakon koji je predložio ministar Kuščević, dakle, on je idejni začetnik ove priče i ono što želim podsjetiti je ovo su već 2, 3 izmjene ovoga zakona. Želim podsjetiti malo na početak cijele priče kako je ovaj zakon uopće nastao. Dakle, prilikom porezne reforme 2017.g. od strane ove vlade, kada je ponovno uvedeno oporezivanje građanima na prvu nekretninu, ponovno je uveden taj porez, digla se je velika bura u javnosti i nakon toga, odgovor vlade je bio najava ekspresno, uvođenje zakona odnosno, rješenja vlada će vam plaćati pola kredita za stambeno zbrinjavanje mladim obiteljima, što je samo po sebi, kao ideja, dobro, međutim, kako je ispaljeno, tako smo čekali prve nekakve prijedloge i kao da podsjetim, to je bila izvorno ideja, još je tada ministar bio g. Kuščević, kasnije je HNS ušao u ovu vladu i onda je to na sebe preuzeo gospodin Štromar. Ono što je kod ovih izmjena dobro, evo, pozdravljam danas u ovim izmjenama to da se uvodi produženje subvencije za svako dijete koje je već rođeno za mlade parove. Dakle, to jest najveća promjena u ovom zakonu danas, dakle, za svako dijete koje mladi par već ima će se produžiti kredit za još godinu dana, ali ono na što želim ukazati, je da ja očekujem opet promjene ovoga zakona, dogodine opet u 5, 6. mjesecu, budući da se svake godine mijenja nešto i sada već imam dojam da to Ministarstvo radi taman pred otvaranje novog natječaja, svake godine, samo da bi se o ovoj priči kontinuirano pričalo, reklamiralo i govorilo. Jer ne znam zbog čega, što je sprječavalo vas, da na početku, odmah u izvornom nacrtu prijedloga zakona bude i ova mjera predviđena, pa da se odmah boduju mlade obitelji koji već imaju djecu. Dakle mi sad već imamo dva natječaja iza sebe gdje su ljudi po određenim uvjetima dobili te kredite a recimo nisu imali ovaj benefit. Dakle, oni su zakinuti u odnosu na one korisnike kredite koji će biti ubuduće. Da podsjetim opet, u izvornom, u prvom nacrtu zakona, subvencioniralo se 50% kredita, 50% je znači bila subvencija za sva područja i ta subvencija je trajala 4 g. Ukoliko par u tom periodu dobije dijete, svaka subvencija se produžuje za još 2 g. po svakom novorođenom djetetu. Onda ste radili prvu izmjenu nakon godine godinama gdje ste uveli subvencije ovisno o indeksu razvijenosti i to ste onda produžili za godinu dana. Šta ste u biti napravili? Ništa. dakle. netko je imao 50% subvencije 4 g. a onda ste vi napravili izmjenu da 5 g. ima 30% subvencije, 35, 40, ja ću reć kako su te mjere prema indeksu razvijenosti npr. Gospić koji je mi nitko ne može reći da je jedan od najrazvijenijih gradova Hrvatske, tamo nitko nema subvenciju 50%. Dakle mlada obitelj koja u Gospiću kupuje stan, nema subvencioniran kredit 50% nego mi se čini da je po izračunu nekakvih 30 i 5, 6% otprilike tako negdje, a ja mislim da u Gospiću bi trebala bit subvencija 50% i u takvim područjima. Dakle u sumi novca, vi niste napravili između izvornog zakona i prvih izmjena, Iznos je ostao isti, subvencija je ostala ista financijski ali šta ste napravili? Dobili ste opet jednu reklamu da pričate o tome kako ne znam, nešto dobro radite. Mislim da ovaj zakon bi mogao biti odnosno mogao je izvorno biti puno bolji, ne trebamo mi svake godine radit neku izmjenu pa prebacivat nešto iz šupljeg u prazno, druga stvar, mislim da je trebala ostati subvencija od 50% na cijelom teritoriju RH jer opet nije vam isto subvencionirat 30% kredit za kupnju stana u nekom području kao što je ne znam, Gospić i subvenciju od 20% ili 25% u Zagrebu gdje je cijena kvadrata 3 puta veća. Druga stvar, ovaj zakon je doveo do toga i tome država nije nikako doskočila, da imamo porast cijene nekretnina upravo pred samo raspisivanje natječaja za ovu subvenciju. Dakle, u zadnje 2, 3 g. skočile su nam cijene prodaje stanova i država na to nije našla nikakav odgovor. Dakle, sve u svemu kad se to sve skupa provede, opet zbog drugih politika ove Vlade, prema bankama, banke više ne daju tako olako te kredite pa je i smanjen broj mladih obitelji koje uopće mogu doć u poziciju dignut kredit budući da ne mogu bit više jamci jedni drugima i da tu trebaju imat tolika primanja da je jako mali broj mladih ljudi koji uopće mogu doći u poziciju da se kreditno zaduže za stan a to je opet uzrokovano nekim drugim politikama Vlade. Dakle ova Vlada nije našla cjelovit odgovor na stambeno zbrinjavanje mladih, s ovim uvođenjem subvencija po indeksu razvijenosti je napravila priču da u biti potičemo kupnju, subvencioniramo kupnju manje ondje gdje ljudi manje žive a tamo 50% subvencija je na mjestu gdje nitko neće kupit stan ne zato što ljudi tamo ne žele živjet, nego tamo nema posla, dakle, šta će mladom čovjeku stan u nekom gradu ili općini gdje će imat 50% subvencija a neće imat posla u tom mjestu? Dakle to je ona promašena priča i to su sve stvari na koje ova Vlada nije nije našla odgovor. Dakle to je samo prebacivanje iz šupljeg u prazno ali u konačnici naše mlade obitelji bolje išta nego ništa, to sam rekao i kad se zakon donosio ali dobiju mrvice a većinu sredstava opet ostaje bankama koje budući da znamo da se na početku kredita upravo u ovih 6, 7, 8 g. ako je netko digao kredit na 15 g. ili 20, otplaćuju kamate, dakle država subvencionira u kamatu, dakle banka dobiva sredstva a mlade obitelji dobivaju mrvice i to su one stvari koje nisu dobre, mislim da je trebalo opet vratit subvenciju na 50% neovisno o indeksu razvijenosti za teritorij cijeli RH i da u svim sredinama to bude takva mjera na takav način, ovo trajanje godina je u redu, povećanje za obitelj je redu, ali kažem, to bi vodilo računa o cjelovitom razvoju RH i jednake šanse svim mladim ljudima neovisno gdje žive ili da se stambeno zbrinu jer tamo gdje su najrazvijenije sredine, tamo je i rata kredita, tamo su stanovi, tamo je sve veće, prema tome ta subvencija sama po sebi ako iznosi 50% za Zagreb, Rijeku, Split ili Osijek je manja 50% nego 50% u nekoj sredini, ne znam u slavonskim mjestima gdje je nerazvijeno. To su stvari na koje sam želio ukazati i opet kažem, imam dojam da uvijek u 4., 5. mj. tekućoj godini radite neke sitne kozmetičke izmjene samo da bi se iznova pisalo o ovom zakonu i da bi se marketinški radilo na tome kao evo sad smo nešto wow super napravili puno bolje nego zadnji put a u biti nudite cijelo vrijeme rješenja koja ste mogli ugradit odmah tako da najbolji primjer je ova prva izmjena kada ste smanjili postotak subvencije a produžili za jednu godinu. Dakle u masi mlada obitelj je dobila ne znam, 100 000 kuna subvencije kredita ako je bilo 50% u 4 g. i dobila je 100 000 subvencije kredita ako je bilo 35% u 5 g., dakle to je isti novci samo ali ste imali, cijelo vrijeme lani priliku ponovno govoriti o tome evo krećemo na jesen, super je mjera, odlično radimo i to je ono na što sam želio ukazati. Nadam se da griješim, da neće više bit izmjena dogodine po ovom pitanju i još jednom kažem, žao mi je što nema ministra Štromara jer on bi sigurno dao jedan bolji duh ovoj raspravi. Evo hvala lijepo. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa kolega Đujiću, u vašoj raspravi ste opravdano spomenuli da su izmjene koje Vlada predlaže iz godine u godinu u biti kozmetičke prirode i neodoljivo podsjećaju na to se se korigiraju u malo stvari a da u biti se ne rješava glavni problem mladih obitelji u RH a to je da se stvore bolji uvjeti za bolje plaće odnosno da ljudi mogu dostojanstveno živjeti od svoga rada. Znači vrlo je teško je otplaćivati bilo kakvu ratu kredita ukoliko nemaš posao, ne samo da radiš, nego da budeš plaćen da možeš platiti neku ratu. Jer danas u RH nije moguće samo tako plaćati ratu od 2, 3.000 kuna odnosno ljudima koji imaju obitelj to si priuštiti. I zato mi je ovdje također se nameće

to je cijela povezana priča politike ove Vlade, dakle ne samo da se sa plaćama koje naši mladi imaju u Hrvatskoj teško vraća rata kredita, nego mlade obitelji teško uopće dobiju kredit za stambeno zbrinjavanje. To je jedna cjelovita priča koju bi trebala Vlada imat, a nema je. Dakle, i politika prema bankama i politika prema plaćama, porezna politika, poticanje za ne znam dobivanje djece, to su skupi nameti na troškove mladih obitelji koje imaju djecu. I to je ono čemu Vlada ne pristupa sustavno s druge strane imamo još uvijek tu da jedne politike vodi HDZ ovo vodi HNS i onda se oni između sebe takmiče tko će biti bolji, tko će biti uspješniji, tko je kao više napravio za mlade, a u biti nitko ne radi ništa konkretno, a mladi nam odlaze iz zemlje svaki dan. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovane zastupnice Božice Makar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, pa uvaženi kolega Đurić evo što se tiče ovog dijela kad ste započeli da smo imali stvarno onaj dio da je stjecanje prve nekretnine bilo oslobođeno od plaćanja poreza na promet nekretnina smatram da je to bila dobra mjera. kad je to bilo ukinuto ovo je bila neka kompenzacijska mjera ali evo i tu se je išlo da ipak nije 5% nego je ipak sad 3% kod poreza na promet nekretnina. ne znam zašto se protivite promjenama, koliko god one česte bile, pa i svake godine ako se ide na bolje i ako su promjene na bolje. A upravo te promjene su ono na što su ukazivale i u javnoj raspravi i kroz razgovore ti mladi koji su tražili te kredite i korisnici su tih kredita. Dakle, treba slušati i mijenjati na bolje koliko god to često bilo. Ne znam gdje ste shvatili kolegice da se ja protivim ovim promjenama, ja sam i rekao da su to dobre stvari, samo mislim da su se trebale dogoditi prije 3 godine. Zašto? Zato što ništa nije sprječavalo da se to ugradi prije 2 godine. To je dobra stvar, ali želim ukazati na to da HNS u ovom resoru očito ima smišljenu strategiju da svake godine da nešto malo, što je mogao dat odmah, da bi se svake godine u 4., 5. mjesecu pred natječaj koji se dešava u 9. opet pričalo o ovom zakonu, aktualizirala ova tema u javnosti. To je moje mišljenje, to je moj dojam. Dakle, pogotovo ove prve izmjene koje su bile. Produženje roka, a smanjen postotak subvencija u globalu isti iznos novca, dakle obitelj u konačnici dobije isto mi ne može reći nitko da nije kozmetička promjena koja je donesla ljudima šta, ništa.

Hvala poštovani predsjedavajući, kolega Đujić vi ste puno toga rekli što ne štima, a evo ja ću se samo javiti na nešto što isto mislim da isto niste spomenuli, a to je prije svega država je dogovorila da će na početku biti 2% kamata sa bankama. To je uvjet bio za banke, a kasnije kamate mogu porasti nakon 5 godina kad je, kad mlade obitelji sami otplaćuju kredite. Ja mislim da jednostavno to nije dobro, država je treba uvjetovati banke da cijelo vrijeme krediti budu sa 2%, a ne samo u trenutku dok država to sufinancira. I još jednu zamjerku nismo riješili ugovore o radu. Vi znate da mlade obitelji kad dignu kredit, a ne mogu dići kredit ako jedna od zaposlenih je na ugovor na određeno vrijeme. To je jedan veliki problem u Hrvatskoj, to treba riješiti isto, mlade obitelji ne mogu dići kredit ne mogu jamčiti jer jednostavno imaju ugovore o radu, a to nismo riješiti, a to je na Vladi, to treba isto riješiti. Mladim obiteljima je izuzetno teško dobiti kredit. Hvala lijepo, kolega Prelec točno ova priča s kamatama pokazuje ovog opet ono da u konačnosti najveću korist imaju banke, a da mlade obitelji dobivaju mrvice. Druga stvar isto kako je, kako je Vlada odgovorila na porast cijene kvadrata u nekretnini. Odgovorila je na način da je rekla može biti cijena i veća, a Vlada će subvencionirat do 1.500 EUR-a po kvadratu. Umjesto da je inzistirala da cijena mora biti takva onda je bi oni koji prodaju stanove držali tu cijenu kvadrata inače te stanove ne bi prodavali, a oni ovako znaju da mogu prodati stan i za 2.500 EUR-a i da će država subvencionirati do 100.000 EUR-a cijenu stana i onda će netko kupit ne znam stan od 50 kvadrata i platit će ga 100.000 tisuća umjesto da je država se držala, držala onog ograničenja po kvadratu, mislim da bi to bio puno bolji efekt. Ista stvar je i sa ovim kamatama. Dakle, to su sad neka rješenja koja su mogla još više poboljšati ovaj zakon. Hvala. Slijedeća rasprava bit će ona poštovanog zastupnika Tomislava Lipošćaka, izvolite. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita koji je možemo reći zaživio 2017. godine i kako smo do sad čuli i u vašem uvodnom izlaganju do danas je realizirano nešto više od 5.300 zahtjeva sukladno ovome zakonu. U 2017. godini subvencionirala se polovica ukupnog iznosa anuiteta u prve 4 godine otplate kredita, a od 2018. godine prelazimo zapravo na način subvencioniranja dijela mjesečnih anuiteta koji su u iznosima ovisno o indeksu razvijenosti grada odnosno pojedine općine za prvih 5 godina i oni kao što smo vidjeli iznose do 50 odnosno 51% toga anuiteta. Ono što je bitno u ovome zakonu i što bi trebalo naglasiti jest to da se to odnosi na sve one mlade, mlađe obitelji do 45.g., te one koji u svom vlasništvu nemaju stan i nemaju nekretninu odnosno nemaju kuću ili koji istu tu nekretninu prodaju radi kupnje veće zbog potreba vlastitoga stanovanja. Jednako tako, za svakog člana s invaliditetom većim od 50%, rok subvencioniranja produžuje se za 2.g., kao i za svako novorođeno odnosno usvojeno dijete taj rok se također produžuje za 2.g. Novitet Novitet je da se ovim prijedlogom osigurava i pravo zapravo na dodatno subvencioniranje za svakog onog maloljetnog člana obitelji odnosno kućanstva u trenutku podnošenja ovoga zahtjeva i to za jednu godinu. Osobno smatram da je i ovaj zakonski prijedlog pozitivna mjera za sve one građane koje, za sve one obitelji koji se mogu uklopiti u ovu mjeru i kontaktirao sam jedan određeni broj ljudi koji su konzumirali pogodnosti ovoga zakona i vjerujte mi, gotovo svi oni imaju samo riječi hvale i pozitivna iskustva koja su vezana uz ovu mjeru. Jednako tako, svjestan sam da su i sredstva u državnom proračunu koja su predviđena za ovu mjeru ograničena, i da su zapravo upravo ona koja diktiraju i raspisivanju ovog natječaja po godinama odnosno poziva odnosno same njegove okvire i u tom smjeru može ići jedna kritika, ne bi je nazvao možda kritikom, nego sugestija odnosno savjet da sukladno mogućnostima odnosno i punjenju i sredstvima u državnom proračunu, a jednako tako i interesu građana u godinama koje su pred nama razmišljamo o povećavanju ovih sredstava koja su koja su predviđena, osobito ako se praćenjem učinaka ovih mjera utvrdi da su one imale pozitivan učinak, ako se pokaže da su imali dobar učinak na samu demografiju, na demografsku obnovu i na ostanak mladih u RH, osobito u onim područjima koje i danas ovdje najčešće spominjemo, a to su ona područja koja su sa, po indeksu razvijenosti najnerazvijenija i ona koja zapravo demografski i tu također ne bi se ograničio samo na sredstva koja su predviđena u proračunu, nego i na broj javnih poziva odnosno natječaja da ukoliko se postoji mogućnost, ukoliko se pokaže mogućnost za time da ga ne ograničimo samo na jedan godišnje, nego više njih godišnje ili da budu kontinuirano provođeni kroz duže vremensko razdoblje. Mogućnosti financiranja od čak 50% rate kredita, te činjenice da je u ovih 2.g. preko 500 djece rođeno u obiteljima koje su konzumirale ovu mjeru govore nam zapravo da je i ova mjera i ovaj zakonski prijedlog na dobrome putu, a što se tiče samoga Zakona o poticajnoj stanogradnji, prije mene je već dosta toga rečeno, ali naglasio bih još jednom i pohvalio odredbu kojom se sprječava zlouporaba odnosno preprodaja i iznajmljivanje stanova koja do sada nije bila ugrađena u zakonsko rješenje, za one stanove naravno koji su kupljeni po povoljnijim cijenama i zapravo tu se ispravlja jedna nepravda koja do sada je bila, možemo tako reći, nije bila predviđena u samom prijedlogu zakona, te svakako i samo definiranje deficitarnih zanimanja tj. kadrova koji su ključni u sistemu poticaja odnosno poticajnog stambenog zbrinjavanja, to je iznimno bitna i pohvalna mjera, osobito što pojedine struke, pojedina zanimanja postaju deficitarna ne samo na određenim područjima u našoj domovini, nego zapravo praktički na cijelom području lijepe naše. Hvala lijepo. Imamo 3 replike, poštovana zastupnica Božica Makar, prva. **Makar, Božica (HNS)** Poštovani kolega, ja sam se javila za repliku odmah na početku kada ste govorili o mjeru za različito subvencioniranje sukladno indeksu razvijenosti, a to je od 31 do 50%, pa sam vas htjela pitati za vaš stav s obzirom da smo čuli i različita mišljenja, ali ste u svom kasnijem izlaganju zapravo predložili još neke mjere vezano za intenzivnije izgradnju izgradnju i korištenje tih mjera upravo u tim našim ruralnim područjima. Svi se tu zalažemo za ravnomjerniji razvoj čitave RH, a kad dođemo do takvih mjera koje bi upravo trebale pomoći tim krajevima koji su najugroženiji i slažem se da trebamo iznaći još mjera, tu onda već nastaju određeni problemi, sve stoji što su i kolege ranije rekli da ovdje ima više potreba,

ovo zakonsko rješenje nije jedini zakon, nije zapravo jedini paket odnosno mjera kojim se pokušava riješiti ravnomjeran razvoj lijepe naše, imamo niz drugih zakona, od Zakona o brdsko planinskim područjima, Zakona o potpomognutim područjima koji također prepoznaje probleme, nudi neka druga rješavanja problema gorućih na tim prostorima i kao što sam sam rekao u svojemu izlaganju, nadam se da ćemo i u budućnosti sukladno mogućnostima, sukladno punjenju državnoga proračuna i ove mjere koje su pred nama, ne vidim razlog zašto ih ne bi ponovo mijenjali i izmjenjivali ako one idu u pozitivnom smjeru, u smjeru poboljšavanja za sve one koji žive u tim područjima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Saša Đujić. Poštovani kolega, evo vi ste govorili o poticanju stambenog zbrinjavanja na nerazvijenim područjima, ali ste spomenuli da bi bilo dobro imati praćenje učinaka, evo, ja se tu s vama slažem. Dakle, na tragu onog što sam govorio u svojoj raspravi, mene bi zanimalo npr. kada je uvođeno subvencija prema indeksu razvijenosti na zadnjim izmjenama zakona prošle godine, onda je jedan od argumenata bio taj da se stanovi uglavnom kupuju na razvijenim područjima, dakle, u centrima, u velikim gradovima, najviše u Zagrebu i da se tom mjerom prema indeksu razvijenosti, subvencijom u postotku prema indeksu razvijenosti, da se to uvodi da bi se potaknula kupnja stanova u onim slabije razvijenim područjima. Evo, ja bi volio da smo mi danas dobili izvještaj koliko je kupljeno više stanova u zadnjih godinu dana upravo na tim nerazvijenim područjima nakon uvođenja te promjene u zakonu, pa bi onda znali da li je ta promjena recimo prije godinu dana bila opravdana ili nije, Tomislav (HDZ)** Zahvaljujem. Pa evo upravo je ključ zapravo leži u onoj riječi što ste rekli „potaknula“, mislim da ova mjera neće potaknuti mlade obitelji da kupuju stanove odnosno stambeno se zbrinjavaju na takvim područjima, pogotovo nerazvijenim nego ona im može samo olakšati. Ovaj zakon ne rješava probleme, zapravo ne bavi se niti politikom zapošljavanja, uređivanja tržišta rada, bankarske politike ili slično. Mislim da, kada se steknu uvjeti za zapošljavanje, kada se uredi tržište rada, da će onda ovakvi zakonski prijedlozi zapravo, olakšavaju kupnju stanova, stambeno zbrinjavanje i zasnivanje obitelji svim onim mladima koji se odluče živjeti na tim manje razvijenim područjima, a očekivati da će ova mjera kao sama i kao takva biti jedina koja će potaknuti nekoga da tamo ostane, mislim da to neće. Hvala.

da se mladima pomogne kroz nabavku građevinskog materijala, ali umanjenjem PDV-a na građevinski materijal. Smatram da bi Vlada u tom prijedlogu trebala u dobrano vrijeme zauzeti nekakav stav i na taj način pomoći mladima da se kroz vid stambenog zbrinjavanja omogući i plaćanje manjeg PDV-a na građevinski materijal. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Gorana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovom zakonu odnosno pokušajima Vlade RH da naprave neke demografske poteze koji bi zaustavili iseljavanje naših sugrađana iz Hrvatske uz ideju, uz određene napore treba uvijek pogledati i koji smo rezultat dobili. Znači, kao što je rekao maloprije moj kolega Đujić u svojoj raspravi, te kozmetičke izmjene, odnosno promjene zakona koje se svake godine dešavaju i gdje se prilagođavaju određeni troškovi kamatne stope tržištu itd. su okej, ne može nitko biti protiv toga. Ali, kada pogledamo rezultate u proteklih godinu dana ili dvije godine, otkad je zakon donesen, onda moramo reći da, nažalost nismo zadovoljni sa rezultatima jer je evidentno u RH odlazak odlazak ljudi prisutan. Znači, sigurno je da je u protekli 2,5 godine od kada je Vlada Andreja Plenkovića na djelu Hrvatsku napustilo više stotina tisuća naših sugrađana. E sada, postavlja se pitanje ukoliko su ti prijedlozi dobri, ukoliko se ulaže puno u mlade obitelji, pod br. 1. zašto ljudi odlaze iz Hrvatske i br. 2 zbog čega demografska zbog čega demografska slika i ovih obitelji koji ostaju u Hrvatskoj je takva da sve manje i manje djece nažalost imamo, sve manje i manje škola se popunjava sa i razreda sa djecom i zbog čega nemamo tu konkretnih rezultata kada je već to toliko dobro osmišljeno i dobro napravljeno. Odgovor je vrlo jednostavan i očit. Znači, nije bitno napraviti samo mjeru u kojem ćete nekome pojeftiniti način da kupi stan. Ili kuću. Jer nije jednostavno, kolegice i kolege, dignuti kredit od 100 tisuća i plaćati ga i otplaćivati ga ukoliko imate obitelj i ukoliko imate plaću od 4 ili 5 tisuća kuna. To će vrlo rijetko netko se na taj način odlučiti jer jednostavno neće imati dovoljno novaca da servisira svoje financijske obveze. I zbog toga i imamo situaciju gdje je ovu mjeru koristilo, čini mi se 5 tisuća naših sugrađana, tisuća, a znamo koliko godišnje obitelji odlazi. Znači otišlo je preko 100 tisuća obitelji, tisuća je koristilo mjeru. I vidite koji je to disbalans. Znači, poteza koja je napravila Vlada i ljudi koji su otišli iz RH. Znači, ključ da mi zadržimo ljude u RH je br. 1 stvoriti uvjete da imate pošteno odrađen posao i da za to dobijete poštenu plaću od koje možete živjeti. 2. mnogi ljudi i uz takvu plaću neće imati mogućnost kupiti svoju stambenu jedinicu, odnosno nekretninu nego treba napraviti nešto da se uredi tržište najma u RH. Da imamo Da imamo dugoročne najmove. Zbog čega bi ljudi, ukoliko to ne žele kupili, zbog čega bi ljudi kupili nekretninu od 100 tisuća eura i za to plaćali mjesečno ratu ne znam, 3, 4 tisuće kuna 20 i nešto godina, zbog čega ne bi iznajmili stan na 10 godina i to plaćali 1000 kuna. Pa to bi im bilo 3 puta jeftinije i na taj način bi mogli imati kvalitetniji život. Nažalost u RH o tom problemu uopće ne razmišljamo niti je to tržište uređeno osim u dijelu da se iznajmljivačima, naravno, to treba raditi, ukoliko netko ostvaruje prihod na nekretnini, treba ga oporezivati, treba na taj način, kao i za svaki drugi posao platiti određeni porez, ali ja mislim da je ključ rješenja za stambeno zbrinjavanje naših ljudi u RH i što jeftinije to zbrinjavanje, ne u tome da oni kupe nekretninu pošto poto, nego da im se omogući da što jeftinije žive i stanuju. I to je nešto što bi ministarstvo trebalo i o čemu bi trebalo razmišljati. Znači, na stranu izgradnja, na stranu nove nekretnine, nove kuće, novi stanovi, lijepo je to imati, ali jednostavno naši ljudi za to nemaju novaca, dok god su plaće u Hrvatskoj ovakve kakve jesu. A plaće su, budimo realni nikakve i ljudi mladi koji se zapošljavaju nerijetko imaju plaću kao što sam maloprije rekao oko 5 tisuća kuna i tu cijela priča završava oko toga da će se netko uopće upuštati u subvencionirani kredit bez pomoći obitelji, bez pomoći više plaće ili više osoba, to jednostavno nije moguće. Dok god u Hrvatskoj plaće ne porastu barem 30, 40%, naravno, to nije moguće bez jedne sustavne porezne reforme koja će ići na rasterećenje gospodarstva kako bi ono moglo isplatiti takve plaće bez sustavne reforme da se stvaraju i potiču poslovi i industrije koje stvaraju visoku dodanu vrijednost kako bi se također mogle isplaćivati plaće, a ne da radi ovo što se radi nažalost u našoj administraciji, a to je da buja buja birokracija, da se uhljebljuju ljudi kao što je to u inspektoratu novih 500 ljudi, dok god je to tako, drage moje kolegice i kolege, nema većih plaća u RH i nema mogućnosti da ljudi zarade za pošten posao poštenu plaću, od čega će moći najnormalnije živjeti. I sa te strane ja, evo, ja evo ja jednostavno ne mogu biti protiv izmjena koje će omogućiti barem nekome da jednostavnije dođe do neke nekretnine i da sa te strane možda neka obitelj se odluči ostati u Hrvatskoj. To su pojedinačni slučajevi. Tu se radi o jako malom broju ljudi. Nama odlaze stotine tisuća ljudi. A mi ćemo sada možda pomoći nekoliko desetaka koje bi možda zbog toga promijenile svoj stav. Dok god nemamo mogućnost gdje će se plaće povisiti, jer ljudi odlaze iz Hrvatske jer ne na stotinu ili dvije stotine kilometara, nego na 10 ili 20 kilometara od Zagreba ili od svojeg doma, u Sloveniji mogu za isti posao zarađivati duplo više plaće. Kako je to moguće u Sloveniji, a zašto to nije moguće u Hrvatskoj? Zbog toga što mi nažalost, odnosno Vlada koja sada upravlja zemljom ne razmišljaju o tome kako da smanje porezna opterećenja, kako da omoguće poduzetnicima da mogu isplatiti veće plaće, kako da se pravilno usmjere subvencije, nego razmišljaju o tome da li će i kako će zaposliti 4 stotine ili 5 stotina ljudi Državni inspektorat. Znači to je fokus Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. nažalost, sa ovakvim izmjenama zakona tu ništa ne možemo. Ja čak ne osuđujem niti predlagače iz Ministarstva graditeljstva, oni možda imaju plemenitu namjeru, to je kao da se borite protiv vjetrenjača ili kao da pokušavate ugasiti požar, a u biti imate kantu vode. Tu bez kanadera, bez sustavnog rješenja nema mogućnosti da se taj požar, ta pošast u RH zaustavi, a to je pošast. Demografski problem, odlazak ljudi, smanjenje broja naših sugrađana, pogotovo radno sposobnih naših ljudi jer mi školujemo nažalost u RH ljude za neke druge zemlje, a ne za našu zemlju i ljudi ne odlaze zato što bi to možda htjeli nego zato što imaju izuzetno veliki osjećaj nepravde, nemogućnosti i neostvarivanja svojih osobnih ambicija i perspektiva u svojoj zemlji. Nitko nije otišao iz Hrvatske ili je vrlo mali broj ljudi otišlo zbog toga što im je ovdje dobro, pa su otišli negdje drugdje, nego svi odlaze zbog toga što nemaju osjećaj da u Hrvatskoj mogu ostvariti ono što bi trebalo elementarno imati od svoje države. Kažem, 5 tisuća ljudi koji su koristili, a pogledajte samo podatak o broju novorođene djece u tim obiteljima. Znači 5 stotine. Znači svaki 10. pa kakav je to podatak, to vam također govori, mlade obitelji se ne odlučuju na djecu i nemaju novorođenu djecu zbog toga što, ako već imaju obitelj sa jednim ili dvoje djece, znaju da ne mogu sa svojim plaćama servisirati i taj kredit i život koji koji bi bio dostojan čovjeka i koji bi omogućio njihovoj djeci da imaju one najelementarnije stvari. Znači, da završim. Dok god ne riješimo ovaj problem poštene plaće za pošteni posao, da od toga naši ljudi mogu živjeti, bilo koji zakon ovog tipa, rješavat će tek pojedine slučajeve i nažalost nećemo riješiti onaj najveći, a to je demografska pustoš u RH. Hvala lijepo. Imamo veći broj rasprava. Replika, pardon. Prva je poštovanog zastupnika Saše Đujića, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Maras, vi ste istaknuli između ostalog kao jedan od problema za provođenje ovih mjera plaću pa ste u svojoj raspravu rekli da mladi sa 2 i pol, 3 tisuće kuna plaćom ne mogu servisirati ovaj kredit i tu ste u pravu, ali ima jedan podatak koji kaže da ni mladi par koji obadvoje rade imaju plaću 6, 7 tisuća kuna, znači zajedno nekih 10, 12, ako su uz to kupili recimo, auto koji im je potreban za obavljanje posla, više nisu kreditno sposobni i ne mogu uopće dignuti kredit od 100 tisuća eura koji je predviđen poticanjem od strane ove mjere. Zbog toga su za demografsku politiku i za zadržavanje mladih ljudi u Hrvatskoj potrebne šire mjere demografske koje ste i vi spominjali, ali ključ od svega je plaća. I poštena plaća za pošten rad i dok se to ne promjeni, nikakve druge mjere neće biti poticajne za mlade u Hrvatskoj. Hvala lijepo kolega potpredsjedniče, ne znam da li je problem što nemamo predlagatelja više u sabornici jer g. državni tajnik je napustio sabornicu. to nije problem, ali on će se vratiti, bez brige budite./... Da, da, ali nije u skladu sa Poslovnikom, to sam htio samo napomenuti da to dugo ne traje. A što se tiče rasprave g. Đujića, znači, htio bih vam samo skrenuti pozornost na jednu stvar. Znači, mi danas tijekom rasprave u ime Vlade i u ime HDZ-a nismo čuli niti jednom referencom neki žal ili problematiziranje odlazaka stotina tisuća ljudi iz Hrvatske za vrijeme Vlade Andreja Plenkovića i HDZ-a. Niti jednom riječju, samo se hvalimo sa nekim tobožnjim rezultatima, prijedlozima. Prijedlozi ti ne daju rezultate. Ja bih volio da daju rezultate i da imamo mogućnost u RH reći ne, nije, zaustavili smo odlazak, možda je čak .../Upadica: Hvala.

Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče Sabora. Kolega Maras nešto ste polemizirali o učincima mjere subvencioniranja stambenih kredita i utvrdili ste da ono nije zaustavilo val iseljavanja mladih ljudi iz Hrvatske. Tu ste djelomično u pravu jer nažalost ovaj paket poreznih zakona kojeg smo usvojili 2017. godine je donesen bez procjene, prethodne procjene učinaka propisa. Tako da, reklo se da će se naknadno nakon dvije godine tek vidjeti što je navedena mjera donijela, međutim ono što se vidi na prvu je da postoji ogroman nesrazmjer između mjere ukidanja porezne olakšice na kupnju prve nekretnine i ovog uvođenja mjere sufinanciranja onog kreditiranja kupnje prve nekretnine te da se isto tako i na prvi pogled vidi da Vladina intencija da se oživi tržište nekretnina zapravo nije uspjela osim u jednome, a to je da su cijene nekretnina porasle u visine …/Upadica: Hvala./… tako da ne znam Hvala lijepa kolegice Glasovac jasno je da je ovo uzimanje novca iz jednog džepa i prebacivanje u drugi džep vrlo znači ako skinete olakšicu koju ste imali za prvu nekretninu koja je obuhvatila široki spektar ljudi i omogućila ljudima da dođu jeftinije do određene nekretnine, a sa druge strane subvencionirate kamate i sami ste rekli da vrlo vjerojatno je taj iznos puno veći na strani ovog poreza odnosno oslobođenja 2% za prvu nekretninu i taj nesrazmjer na kraju ispada da Vlada više uzima građanima nego šta daje, a jedino što smo postigli s ovom mjerom je to da smo možda subvencionirali i omogućili da se uzme više kredita od hrvatskih banaka znači najveću korist na kraju su ovdje od te mjere ne naši mladi sugrađani ili sugrađani imali nego su imale hrvatske banke i to je očito nešto šta je iz ovih rezultata vrlo jasno vidljivo. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovane zastupnice Marije Alfirev. Hvala poštovani podpredsjedniče. Kolega Maras, vi ste govorili za isto o nekim efektima ovog zakona i spominjući prije svega osvrćući se na jedan od tih ciljeva koji je zapravo i možda glavni cilj samog donošenja i prethodnog temeljnog zakona to je gledajući ga kao demografsku mjeru. Međutim, ono što se dogodilo prošle godine kada se i mijenjao zakon tada se uvelo i odredba po kojoj se gledalo i od kuda zapravo prijavitelji dolaze te se unijelo i subvencioniranje po indeksu razvijenosti. Međutim, kad gledate analize vrlo je upitno koliko je zapravo došlo do povećanja odobrenja zahtijeva i zapravo oni koji su htjeli subvencioniranje iz onih područja iz onih prve, druge ili treće skupine jer zapravo jel samo dovoljno stanovanje …/Upadica: Hvala./… zapravo tamo gdje je inače jako teško živjeti ili možda još nešto drugo. **Reiner, Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče i dalje se krši Poslovnik samo upozoravam na tu činjenicu nadam se da ćete u jednom trenutku reagirati, ja vas molim da obratite pažnju na ono što sam rekao u samom startu. Znači ukoliko mi ne riješimo trošak stanovanja znači nije nužno uzeti kredit imati nekretninu koju će, na kojoj će zaraditi defacto najviše građevinar odnosno ne najviše nego vjerojatno će najviše će zaraditi banke, a nešto će zaraditi građevinar, a vi ćete cijeli život ili 25 godina plaćati 3 ili 4.000 kuna mjesečno. Bilo bi super kada bi 25 ili 30 godina mogli biti na uređenom tržištu najma stanova i plaćati 1.000 kuna mjesečno jer toliko čete platiti i kamate i ovako i onako. Znači, umjesto da plaćate kamate banci napravite tako da se tržište nekretnina oživi na način da se najam stana može …/Upadica: Hvala./… nekako subvencionirati odnosno omogućiti ljudima da za 1.000 kuna žive dostojno čovjeka. **Reiner, Hvala potpredsjedniče, uvaženi kolega Maras poticajna stanogradnja je treba ostvariti više ciljeva, nažalost u tome nismo uspjeli, a i onog problema je kad govorimo o javnom novcu i kontroli trošenja javnog novca onda je to u RH najveći problem. Od velikih infrastrukturnih projekata kao što je pruga od od Dugog Sela prema Križevcima dalje prema Koprivnici pa do eto i poticanja stanogradnje gdje se nije ostvario onaj osnovni cilj, a to je da jedinica lokalne samouprave općina i gradovi sa svojim zemljištem uđu u taj projekt, da one iskoriste to zemljište, da ga stave u funkciju i da na taj način omoguće da ljudi dođu do stambenog rješenja. Umjesto toga se događalo da izvođač ujedno bio i prodavatelj tog zemljišta, umjesto da lokalna samouprava daje zemljište onda se kupovalo od privatnika koji je ujedno bio izvođač, to je bilo u niza slučajeva. A da ne govorimo općenito o javnoj nabavi koja se u RH uopće ne kontrolira. Gordan (SDP)** Vjerujte gospodine Žagar da većina ovih mjera koja se ovdje predlažu, pogotovo poticajne stanogradnje i subvencioniranje kamatnih za kupnju nekretnine za mlade obitelji od 1 do 100, 1 je korist za građane RH, a 99 je je korist u rekli ste u jednom slučaju vlasnika nekretnina koje se onda stavljaju u funkciju odnosno koje se prodaju da bi se mogli POS-ovi stanovi izgraditi ili banaka koje onda daju kredite da bi te kredite ljudi mogli kupiti. Recite mi zbog čega ne bi umjesto kamatne stope banci ljudi plaćali najam stana na tržištu nekretnina i umjesto 3.000 kuna prolazili sa troškom od 1.000 kuna mjesečno. Kada bi Vlada na taj način razmišljala siguran sam da bi uvjeti za stanovanje i ostanak mladih obitelji u Hrvatskoj bili puno povoljniji nego što su sada. Hvala lijepa. Hvala potpredsjedniče sabora, kolega Maras vi ste u vašem izlaganju spominjali plaće i raspodjela plaća i takvih, pitam vas sada, vi ste dugo u politici, zaradili ste dosta novaca, da li ste vaš novac ubacili u kakav biznis, da li ste ga ubacili u proračun koji već godinama koristite i ta vaša firma vidim jako, jako dobro radi, bavite se politikom godinama, pitam vas, da li znate koliko parafiskalnih nameta jedan poduzetnik ima, kako može podiči plaće, naravno, mogu reći da je bilo i poduzetnika koji nisu radili kako treba ova Vlada podigla BDP na 3%, imali smo suficit skoro 4 milijarde da nije bilo onih promašaja u Uljaniku, mislim da ide dobro i ovaj poticaj stanogradnje je sigurno koji dosad nitko nije uradio. Znači ja sam postavljam pitanje, dokada ćete crpiti proračunski novac i da li ćete vaš novac zarađen u Saboru uložiti u nekakvu firmu kojom ćete sutra podići standard građana Hrvatske? Hvala. **Reiner, Hvala lijepa. Kolega Mišiću, ja ću odgovoriti jednim kontra pitanjem, na ovakav vaš miš-maš diskusiju i pitanje je gotovo nemoguće suvislo odgovoriti. Znači vi pričate u jednom trenutku o parafiskalnim nametima pa se prebacite na BDP pa onda pričate o biznisu, gledajte, vjerujem i nadam se da niste kakvi u poslu u kojem radite, znam da imate servis kućanskih aparata. Znači ukoliko ste takvi u tom poslu, neće nitko kod vas popravljati frižider ili kuhalo jer jednostavno će ljudi bit zbunjeni, morate se držati onoga jednoga, imati neku konstantu odnosno graditi neko povjerenje sa vašim potrošačima. Vrlo vjerojatno zbog toga što tako i radite ste pobjegli u politiku, doduše preko Živog zida u HDZ, znači to je bio vjerojatno jedan od razloga zbog čega ste otišli iz biznisa jer ovakav miš-maš ni u biznisu ne prolazi i vjerojatno vam je firma zašla u poteškoće. Evo hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeća pojedinačna rasprava bit će ona poštovanog zastupnika Branka Bačića. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pa javio sam se u pojedinačnoj raspravi kako bi naveo još nekoliko argumenata se ne razumije./... … koji idu prilog ovom zakonskom rješenju odnosno ovom modelu subvencioniranja stanova. Prema podacima za prošlu godinu je u Hrvatskoj u prometu odnosno u kupoprodaji bilo negdje oko 19 000 stanova, a prema podacima koje je ministarstvo dostavilo u ovom obrazloženju, prošle godine je ukupno iz ovog modela prodano ukupno

jasno da su ovim zakonom ipak određeni određeni kriteriji koji ne omogućuju baš svakom građaninu RH da može ući u ovaj sustav jer su ta ograničenja i kad je u pitanju broj godina i kad je u pitanju cijena stana i kad je u pitanju ukupni iznos stana i kad je u pitanju posjedovanje drugih nekretnina itd., itd. Tako je ovaj zakon prvenstveno namijenjen mladim ljudima koji ispunjavaju uvjete da mogu ući u ovaj sustav subvencionirane štednje. Jasno da je pretpostavka ulasku u ovaj model na određeni način riješeno radno mjesto na neodređeno vrijeme jer to je jedna od u svakom slučaju, jedna od pretpostavki da je moguće uredno vraćati ratu kredita ali svakako treba istaknuti da ovim zakonom i ovim modelom Vlada odnosno država, prilično izdašno reagira kad je u pitanju rješavanje najvažnijeg životnog jednog od najvažnijeg životnog pitanja a to je u svakom slučaju rješavanje stambenog pitanja. Dakle kao što sam i u ime kluba rekao, na kredit od 100 000 eura koji je maksimum kojim se može ući i ishoditi sredstva za kupnju stana,

koja omogućuje da se prilikom dizanja kredita, doista od strane države osiguraju sredstva koja mladoj obitelji omogućuje da tim sredstvima praktično u potpunosti opremi stan a znamo kada je mlada obitelj na početku svog zajedničkog života kupuje stan, da je potrebno pored kredita za kupnju stana ishoditi i osigurati sredstva i za opremanje stana što na ovaj način doista država reagira. Ja sam u svom ranijem izlaganju rekao da bi bilo dobro da Vlada ne ograniči ovaj model samo na 2 g., na 2019. i 2020. g., neka on bude trajan, taj model treba biti trajan jer očito da je velika zainteresiranost mladih ljudi za ovu mjeru. Ja znam kada je zakon donesen prvi puta 2011. g. kada smo tada provodili mjeru, u dva tjedna se prijavilo 1000 obitelji, u dva tjedna. Prošle godine ako se ne varam, mislim da u 4 tj., u 4 tj. je došlo gotovo 3000 zahtjeva i svi su obrađeni i riješeni. Prema tome, očito postoji velika zainteresiranost mladih hrvatskih obitelji i građana da uđu u ovaj sustav i ja dakle ne bih ograničavao pa evo do drugog čitanja neka Vlada o tome promisli da ovaj zakon ne bude samo kažem, limitiran na 2 g. to očito je mjera interesantna i pomaže brojnim mladim obiteljima, prema tome, ne bi bilo dobro limitirati. Ova mjera i ovaj model je poslužio i drugim jedinicama lokalne samouprave da oni pokušavaju za određenu kategoriju svojih građana na sličan način reagirati, pa bi posebno istaknuo model grada Dubrovnika. Grad Dubrovnik je nešto slično ovom modelu, krenuo u realizaciju svoje stanogradnje, kako bi omogućio mladim obiteljima u Dubrovniku rješavanje stambenih pitanja. Mi znamo da su cijene nekretnina u Dubrovniku vrlo visoke cijene stana su vrlo visoke, ali jedna mjera koju grad Dubrovnik, napravio je jako dobra, a to je da će oni izgraditi određeni broj stanova i tada ih staviti na tržište, mladim …/Govornik se ne razumije./… obiteljima će omogućiti da uzmu te stanove u najam u maksimalnom iznosu od 1500 kn mjesečno. A nakon 10 g. im omogućuju da da po pravu prvokupa, odnosno, otkupe te stanove, a da im se zakupnina, odnosno, najamnina koju su plaćali u tih 10 g. uračuna u buduću cijenu stana, dakle, to je također jedna iznimno dobra mjera, koja evo, kažem omogućuje da se u pojedinim jedinice lokalne samouprave krene u realizaciju ovakve ili slične stanogradnje. Ja moram reći, da pored ove mjere koja proizlazi iz modela subvencioniranih stanova, pored društvene poticajne stanogradnje, bila je još jedna mjera, koja je još uvijek na snazi, a to je Zakon o stambenim štedionicama. Taj zakon je donesen '90.g. on je kroz protek od 20-tak, 2 godine, čini mi se, mijenjan nekoliko puta. To je također bila fantastična mjera, Zakon o stambenim štedionicama, gdje je bila i državni poticaj za štednju, mladih ljudi, ali nije bilo nužno da to budu mladi ljudi, koja je osim kamata, jasno davala na kraju jedan poticaj, koji je značajno potpomagao u toj štednji i onda bi ta štednja bila, praktično se omogućila kroz tu stambenu štedionicu, dizanja kredita sa vrlo Mi danas govorimo, kako ćemo u društvenoj poticajnoj stanogradnji, spustiti kamatu na 2%, a ja držim, dakle, da je u Zakonu o stambenim štedionicama, kasnije i kreditima, koje su podizani u tim stambenim štedionicama, već prije 10-tak godina, ta kamata bila nakon 2,5 2,6 do 2,8%. To je model, koji je prilično srastao i koji je u velikoj mjeri na snazi u državama srednje Europe, u Austriji, Češkoj su vrlo veliki krediti i gro kredita prolazi kroz stambene štedionice, u nas u zadnje vrijeme, s obzirom da je smanjena, onaj poticaj koji je država dala subvenciju, koja je država dala na ulog koji ulog koji je građanin bio uplatio do 5000 kuna ili već koliko je bilo smanjen je onda više nije toliko izazovni taj model, ali, kažem to je 2013. g. čini mi se smanjena je u dva navrata je smanjen iznos države, koji je bio na početku 1500 kn, čini mi se na iznos od 5000 kn. Prema tome, bilo je niz mjera koje idu za time, da se građanima omogući da da po povoljnijim kamatama u odnosu na one koje su na tržištu mogu doći do vlastitog stana i riješiti stambeno pitanje. Svakako da je ovaj zakon jedan od demografskih mjera. Meni je drago čuti, da je primjerice 2017.g.

rođeno oko 250 djece, što je na određeni način, onda svim tim obiteljima omogućilo još dodatno 2 g. subvencioniranja. Pa to nije malo u obitelji sa 3 ili 4 djece, ako je kredit dignut na 15 godina, gotovo, čitavo vrijeme država subvencionira tu ratu, što je jako dobro i to je za pozdraviti praktično. To je jedna prilično jasna i demografska mjera koja nagrađuje one obitelji koje imaju više djece, pa i na ovaj način, ali ne možemo očekivati da ovaj zakon riješi sva pitanja demografske politike u Hrvatskoj. Zato postoje druga ministarstva, postoje druge mjere, ova vlada te te mjere i provodi, pa rekao sam i maloprije sa mirovinskom reformom. Provodi i sa povećanjem rodiljnih obiteljskih naknada, provodi i sa izgradnjom, ini mi se 500-tinjak vrtića. Bilo da se radi o dogradnji ili izgradnji novih vrtića, o o proširenju obuhvata djece koje ima u pravu na dječji doplatak, dakle, jako puno mjera, demografskih mjera radi ova vlada, pa tako i ovaj zakon, ali ovaj zakon ja promatram i u okviru te demografske mjere, ali i u okviru poticanja na stanogradnju u Hrvatskoj. Jer znamo kada potičemo stanogradnju, da potičemo graditeljstvo, da graditeljstvo sa sobom vuče niz drugih komplementarnih djelatnosti koje se onda jasno šire, koje zapošljavaju i na taj način doprinose podizanju standarda naših sugrađana. Prema tome, evo zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Hvala lijepo gospodine Bačić. Ukoliko smatrate ovu mjeru dobrom i ukoliko sve funkcionira krasno u RH, zbog čega je činjenica da nas je napustilo u protekle 2,5 g. preko 2 stotine tisuće naših sugrađana? Evo to je jedno konkretno pitanje, da vidimo u čemu je problem onda, što se to dešava, zbog čega te mjere ne daju rezultat? Zbog čega ljudi ne ostanu u RH, zbog čega punimo Irsku, Njemačku, Austriju i druge zemlje sa našim najkvalitetnijim ljudima? Zbog čega ljudi bježe iz RH i iz zemlje koju vodi Vlada HDZ-a i Andreja Plenkovića?

Kolega Maras vi vjerojatno niste bili u sabornici, kada je u ime Kluba SDP-a o ovom zakonu govorio Boris Lalovac, vaš kolega, pohvalio je zakon, podržao je sam zakon, čak je i dao određene prijedloge, tako da je vrlo trezveno, pametno u ime Kluba SDP-a govorio Boris Lalovac hvaleći ovaj zakon, jer je koliko se sjećam, on sam, zajedno sa mnom, 2011. sudjelovao u pisanju zakona i podržavao je tada kao djelatnik jedne poslovne banke u RH, dakle toliko što SDP misli o ovome zakonu. Što se tiče vašeg ovog, ove replike možda bi to pitanje ste trebali postaviti sebi. Naime, dok ste vi bili ministar brojni su mladi hrvatski građani otišli iz Hrvatske tada ovog zakona nije bilo, odlazili su a nije ni bilo zakona. Prema tome to bi te pitanje možda sebi bili prije svega postaviti. Hvala. Hvala. Vi ste digli povredu Poslovnika. Kolega Maras u čemu je povrijeđen Poslovnik? **Maras, Gordan (SDP)** Povrijeđen je 238. članak, kolega Bačić je u odgovoru na repliku govorio o nečemu o čemu uopće ja nisam govorio.

**Reiner, Željko (HDZ)** Molim vas, molim vas nemojte zlorabit Poslovnik. Dobili ste sad jednu opomenu, molim vas. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Saše Đujića, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolega Bačić mene zanima jedno konkretno pitanje. Da li vi mislite da je bio bolji model poticanja kada je bila mjera 50% za cijelu Hrvatsku neovisno o teritoriju Hrvatske ili sada kad ste uveli indeks razvijenosti? Jer po ovom indeksu razvijenosti recimo subvencija kredita u Gospiću je nekakvih 36%. E sad mene zanima je li vama to OK? Da li je za vas Gospić razvijeno područje u kojem mlade obitelji ne trebaju imati subvenciju 50% ili bi možda trebali? da li ćete napraviti napore, kao predsjednik Kluba HDZ-a prema Vladi, da se vrati 50% subvencije za cijelu Hrvatsku? Dok je bilo, kako je i bilo dok je ovo ministarstvo vodio HDZ, dakle dok je bio Kuščević podrška je bila 50%, onda je HNS utrčo u Vladu došo je Štromar, e sada je 36% u Gospiću. Dakle, mene zanima hoćete se vi založit da se vrati na ono kada je HDZ vodio ovo ministarstvo odnosno šta je po vama bolji model? Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ova mjera je nastala prije gospodina Kuščevića, 2011. godine tad sam ja bio ministar, pa onda mogu vam vrlo argumentirano odgovoriti. Tada je bilo, tada je bilo a sada je ovisnosti o indeksu razvijenosti na 5 godina. Kad se to iskomparira otprilike to dođe negdje, negdje na isto, međutim ovdje treba dodati da u to vrijeme kada je izvorni zakon bio na snazi nije bilo ni dodatnih mjera, a to je 2 godine za produžuje, produžuje se rok na koje se subvencionira kamata, onda se subvencionira rata i na kraju više se po ovom zakonu izdvoji novaca jer su u pravilu mlade obitelji koje za vrijeme, za vrijeme trajanja kredita moraju odnosno u pravilu dobivaju djecu i dobivaju prinove i onda im se produžuje više od 5 na 7 il 9, 11 godina, a ovom izmjenom smo čak išli prema obiteljima koji su u trenutku dizanja kad o tako imaju djecu onda im se produžuje samo vrijeme subvencioniranja. naglasili model Dubrovačke stanogradnje koji funkcioniraju i na modelu braniteljske stanogradnje u gradu Dubrovniku, ali treba naglasiti kako je u Dubrovniku nedostatak rekla bih stambenog i građevinskog područja, da grad Dubrovnik ulažući u infrastrukturu na okolnim područjima grada tako te prostore dodatno demografski oplemenjuje i tako podiže standard života i građana koji u okolnim područjima. A što st tiče infrastrukture iznimno je dakle pohvalno i može poslužiti kao model i ostalim jedinicama lokalne samouprave da se iz gradskoga proračuna ulaže

jedno što ja sam ispustio reći, a to je da je u ovom trenutku se na prostoru Mokošice grade stanovi za potrebe branitelja zajedno u toj gradnji sudjeluju i Ministarstvo branitelja i upravo taj model, da će branitelji plaćati 1.500 kuna odnosno maksimalnih 1.500 kuna najma mjesečno i da će nakon 10 godina imati pravo otkupiti taj stan, a da će se u cijenu stana uračunati i 10 godina plaćanja najma govori o tome da je to doista sjajna mjera koju je grad Dubrovnik osmislio. Pogotovo iz razloga što je cijena stanova u Dubrovniku skupa i na ovaj način grad Dubrovnik i kad je u pitanju ova pozicija na Mokošici, ali i budući na Solitudu omogućit će značajnom broju mladih dubrovačkih obitelji da na ovaj način vrlo povoljnom modelu riješe svoje stambeno pitanje. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče sabora, kolega Bačić ova ulaganja i subvencija ovih stanova ova Vlada je stvarno osmislila i mislim da je to jedina stvar koja je, ne jedina, jedna od najboljih stvari do danas, koje su bilo koje vlade u nas uradile. Gledajući da su kamate nekada bile 6, 7% i do 10%, danas je 2,5% do 3%. Rejting države je porastao, mislim da je ovo jedna, jedna dobra prilika za hrvatsku državu, a ovo što kolege govore u saboru da je ošlo 200.000 ljudi krivnjom ove Vlade, ja bih rekao krivnjom svih vlada do danas, svih vlada koje nisu vodile računa pa i poduzetnika određenih koji su svoje radnike držali na minimalcu. Ovo je jedna dobra stvar i ja mogu poduzetnik reći da je hvala bogu, da dosta mladih je napravilo već kuće, stanove i rješaju probleme s tim kreditima. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog zastupnika Bačića. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolega Mišić vi ste s pravom povezali kamatnu stopu i u ovom zakonu, ali i inače kamatnu stopu prilikom kupovine stanova koji se kupuju na tržištu i koji nisu subvencionirani sa rastom BDP-a. Kada smo krenuli 2011. i kada smo pozvali banke da dadu svoje najpovoljnije ponude s kojima će onda APN moći poslovati i omogućavati kupnju stanova ta je kamatna stopa tada bila najniža a bila je preko 4,5%, dakle to govori o poziciji države u to vrijeme, danas, mislim da je za prošlu godinu, nisam siguran, to mogu provjeriti ali više od 1,5%-tnog poena pala ta kamatna stopa na kredite koji se uzimaju prema ovom modelu što znači da je rast BDP-a snaženje javnih financija doprinijelo kreditnom rejtingu države a onda to ima posljedicu svakako i na kamatnu stopu i u ovim kreditima. Sljedeća je replika poštovanog zastupnika Žagara. između ruralnih prostora i urbanih prostora. Dakle i vi se u svojoj raspravi govorili o prodaji stanova i uglavnom ste imali težnju na stanovima. Međutim, kad govorimo o izgradnji kuća koje je prvenstveno u ruralnim područjima, onda imate jednu drugu opasnost za ljude jer vi kod prilikom kupnje stanova možete kao instrument osiguranja imati uknjižbu vlasništva banke na taj stan ali kod gradnje kuće to ne možete jer ne može, banka vam neće se uknjižiti na nešto što još nije izgrađeno. I onda je i to jedna od otegotnijih okolnosti kako da ljudi uopće dobiju kredit i kako da sudjeluju u ovom programu. I zbog toga bi i državni tajnik i na kraju krajeva i cijelo ministarstvo i Vlada trebali razmišljati o tome jer svega je udio jedna desetina je udio gradnje kuća u ukupnom poticanju subvencije ove stanogradnje. **Reiner, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U pravu ste kolega Žagar da smanjene, odnosno značajni je manji interes za subvencioniranje kredite za gradnju obiteljskih kuća ali ono dobro je da zakon to predviđa i da zakon ostavlja mogućnost da se za novogradnje koje imaju građevinsku dozvolu omogući subvencionirani kredit. Jedno vrijeme, jedno vrijeme u prvom modelu koji je bio osim subvencioniranja bilo je državno jamstvo. Dakle tad se zvao Zakon o subvencioniranim kreditima i državnim jamstvima. Dakle država je na određeni način jamčila u slučaju da se nešto pođe po zlu ili loše i ne može se vraćati krediti onda je država na određeno vrijeme preuzimala obvezu da će umjesto, podnositelja zahtjeva ona sama financirati tu ratu kredita koju je trebao vratiti podnositelj zahtjeva u slučaju da ostane bez posla, da se nešto dogodi itd., itd. Tako da je bilo i tih modela ali ja držim da je u ovom trenutku sa ovakvim zakonom i to riješeno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovana zastupnica Glasovac. Hvala lijepo. Kolega Bačiću, rekli ste da ovom mjerom ne možemo riješiti sve problem i ja se s vama tu slažem. Smatram da Vlada nije trebala ukidati oslobađanje od plaćanja poreza pri kupnji prve nekretnine, ali dobro kao kompenzacijsku mjeru vi ste se odlučili za ovo sufinanciranje kredita. Međutim ono što meni nije jasno je sljedeće. Zašto ne možete građanima dati jasnu garanciju da će se ova mjera kako ju vi zovete između ostalog i demografska mjera provoditi i sljedećih godina. Zašto su samo ovako kratkoročni planovi. Mi sada znamo da će to biti '19.-ta i '20.-ta ali ne dajete jamstvo da će ova mjera biti dugoročnog karaktera. Evo to mene zanima možete li dati to jamstvo i malo ste bili čak rezervirani prilikom obrazlaganja stava u ime kluba zastupnika. Zanima me zašto ne možete dati jamstvo dugoročnosti ove mjere, vi kao stranka. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja sam rekao u ime kluba, ovo što ste vi sada ponovili a to je da bi bilo dobro da ovaj zakon nema rok trajanja, dakle da ne bude predviđen kao mjera, demografska mjera s jedne strane a s druge strane po meni i mjera za poticanje stanogradnje u Hrvatskoj, da ne bude ograničena samo na 2019. i 2020. I u tom smislu sam dao svoj prijedlog, vjerojatno će Vlada se o tome očitovati do drugog čitanja da to bude trajna mjera. Ja se s vama slažem ta mjera i košta. Znate to je, rekao sam za 8 tisuća stanova to je negdje oko pola milijarde kuna treba izdvojiti da bi se sve to podmirilo ali se slažem da je mjera dobra, model je dobar i treba s time nastaviti i 2021., 2022., premda će za sve one koji ove godine dignu kredit država taj zakon provoditi još idućih 5 godine, dakle ne samo iduće godine jer toliko traje taj rok. A što se tiče poreza na promet nekretnina treba naglasiti da je on smanjen sa 5 na 3%, dakle na taj način je još jedna dodatna mjera prema kupcima stanova. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Domagoja Mikulića. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Ovaj model zakona koji smo pokrenuli 2017. godine pokazao se do sada iznimno korisnim i prihvaćenim. Tako danas imamo preko 5 tisuća 300 mladih ljudi koji su iskoristili ovu danu mogućnost, koji su zatražili subvenciju, koji su dobili subvenciju. Zakon se tijekom vremena pokazao kao dobra mjera zadržavanja mladih u domovini, kroz jedan višegodišnji financijski poticaj koji ima svoju demografsku notu i kao što smo čuli danas, unazad dvije godine unutar ovog programa imamo i 500 nove djece. Iako treći put raspravljamo o ovome zakonu ipak smatram da je to pohvalno. Jasno da zakon koji prođe savjetovanje sa građanima, koji prođe Vladu, koji prođe sabor, dok ne uđe u stalnu primjenu ne može pokazati ni jasnu sliku. A ove izmjene jasno govore kako Vlada RH osluškuje građane, kako osluškuje korisnike ove mjere, uvažava njihove prijedloge kako bi upravo ove mjere učinili boljima i kvalitetnijima. I evo mi danas opet tu raspravljamo ne bi li samu mjeru svi zajedno učinili prihvatljivijima onim krajnjim korisnicima. Na tragu toga smatram kako bi u ministarstvu trebalo razmisliti i o delimitaciji poziva na cijelu godinu, odnosno do iskorištenja predviđenih sredstava upravo za tu godinu. Ovaj model koji danas imamo zasigurno u tom jednom mjesecu radi masivan administrativni teret i vaše ministarstvo i APN-u i bankama i svima zajedno predstavlja jedan udar na tržište nekretnina upravo u tim mjesecima kada zasigurno i djelomično porastu cijene nekretnina a u konačnici je i nerealno očekivati da će vlasnici stanova čekati kupca i po nekoliko mjeseci što se već pokazalo kao problem brojnim osobama i brojnim obiteljima. Budimo realni nije lako pronaći stan koji je prilagođen našim potrebama, koji je našim traženjima, financijskim mogućnostima a pogotovo pronaći vlasnika koji će čekati do mjeseca rujna a recimo stan smo pronašli u mjesecu ovo je bio jedan moj svojevrsni prijedlog čisto da se razmisli ukoliko se može uvažiti kao takav a vjerujem da bi svim ovim korisnicima bio na dobrobit. Svakako da izmjene koje ste danas predložili u ovim izmjenama zakona smatram vrlo dobrima jer se ispravlja i svojevrsna nepravda prema onima koji su djecu dobili prije samog zaključivanja ugovora. Na ovaj način oni dobivaju produljenje subvencije za jednu godinu ukoliko im je to dijete malodobno. Čuli smo ovdje primjer iz Dubrovnika, mi također u Osječko-baranjskoj županiji krećemo u realizaciju našega mehanizma koji za cilj ima dodatno motivirati mlade obitelji da ostaju u danas iseljavanjem nažalost pogođenoj Slavoniji i Baranji, upravo kroz projekt sufinanciranja stambenih kredita sa 1%. U ovu mjeru uključili su se i pojedini gradovi u županiji sa dodatnih 1%. I mislim da ovo može biti zaista dobar primjer i ostalim županijama i ostalim gradovima i općinama da pronađu način i uključe se u provedbu ove mjere kako bi pomogli kupnju kuća ili stanova obiteljima sa njihovog područja. Jedino ovakvim načinom pomaganjem u rješavanju stambenog pitanja koji uz posao nama mladima zaista predstavlja jednu od osnovnih stvari koji nas u konačnici i brinu i nas i naše obitelji, možemo pomoći u poboljšanju demografske slike naših gradova, općina, županija i u konačnici naše Domovine. Hvala. Hvala. Imamo i na vaše izlaganje replike. Prva je poštovanog zastupnika Lipošćaka. i što je zapravo dokaz da je Vlada kao što ste i sami rekli osluškuje što se na terenu dešava, što se događa i što se može popraviti. Iako smo u ovoj raspravi čuli pojedince i mišljenja da se nadaju da se ovaj zakon više neće mijenjati i neće imati izmjena, ja se nadam upravo suprotno da će se pronaći načini i za povećavanje sredstava u samome proračunu a samim time i da će se moći i ova mjera dodatno proširiti, eventualno produžiti i povećati broj njezinih korisnika. Poštovani zastupnik Mikulić. zakone prilagođavamo i situacijama u kojima se nalazi Hrvatska ali i potrebama naših građana. Tako i evo na ovome tragu mi unutar 2 godine po treći put u raspravi imamo ovaj zakon ali vjerujem da svaki put kada smo ga i raspravljali i dali svoje prijedloge da je on izašao izašao kao bolji zakon a što se vidi i u krajnjem slučaju i pokazateljima i u brojkama da je sve više korisnika ovoga zakona i ovih mogućnosti koje se nude kroz ovaj zakon. Sljedeća je replika poštovane zastupnice Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Mikulić vi ste u svom izlaganju spomenuli jednu činjenicu a to je da dakle izlaganje se odnosi prvenstveno na ovaj Zakon o subvencioniranju, na to da bi trebao biti trajna mjera i na to da bi zapravo i cijeli natječaj trebao drugačije trajati jer za vrijeme tih mjesec dana nastaje nekakvo ludilo i potrebe za stanovima i onda ne možete naći odgovarajuće, ne možete aplicirati i sve ostalo. Ja moram priznati da zaista se slažem da ako je to mjera da ta mjera onda mora biti trajna, da se treba znati unaprijed da bi ljudi se mogli prilagoditi i onda mi se čini da načinom ako se Vlada odluči za ovo da je onda na određeni način nemamo više i više neće biti POS-a ili će biti u nekom drugom obliku. Ali ono, zanima me uopće stav vezano uz najam stanova, čini mi se da bi najam stanova bio jedan puno bolji model za mlade ljude i za priliku da riješe svoje stambeno pitanje. Zahvaljujem se potpredsjedniče. Pa poštovana zastupnice Taritaš, svakako da podržavamo i POS stanove i iznajmljivanje kao svojevrsni oblik stambenog zbrinjavanja i mladih i mladih obitelji ali mislim da je u Hrvatskoj trend i nekako trend koji smo i naslijedili upravo kupovina naših nekretnina i mislim da tu nema ništa loše. Ja mislim da je potrebno da i mi mladima napravimo nekoliko mogućnosti pa neka oni sukladno svojim financijskim financijskim mogućnostima odluče koja je njima najpovoljnija i koju oni žele iskoristiti. Ja bih volio da ova mjera zaista zaživi i da živi što duži broj godina, da naši mladi imaju što bolje startne uvjete na početku svoga života i da jednostavno to i povuče ovu demografsku sliku Hrvatske ka nekim boljim pokazateljima. Sada ćemo ići na sljedeću pojedinačnu raspravu a ta je poštovane zastupnice Marije Alfirev. Izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice, kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Ovaj, danas su tu ova dva zakona koja su doživjela određene izmjene u odnosu na prošlu godinu. U svojoj raspravi ću se uglavnom dotaknuti ovog zakona koji se odnosi na subvencioniranje kredita mada se i ovom drugom zakonu ima što naravno reći pogotovo u dijelu koji koji se tiče na neki način sprječavanja zloupotrebe, mada je to vrlo čini mi se teško jer jer kada govorimo o tome da zakon zapravo i moramo donositi još nekakve odredbe unutar zakona koje će ljude tjerati na to da poštuju zakone ili da ne zloupotrjebljavaju zakone onda zaista ulazimo u neko područje koje koje s jedne strane biva restriktivno, a s druge strane možda će opet ljudi se hvatati na to da su povrijeđene nekakve ustavne odredbe. No, htjela bih reći, kad se tiče Zakona o subvencioniranju kredita i ciljeva koje ste željeli, želite zapravo ostvariti ovim zakonom, onda zaista želim reći da vjerujem da ste vi i ova Vlada imali jako dobre namjere sa zakonom kada ste ga i predlagali, kad predlažete i ove današnje izmjene i zasigurno je ovom broju građana, mladih obitelji kojima je, koji su tražili subvencije i kojima je odobreno je zasigurno pomoglo i sigurno će pomoći i zapravo čini dobro. No, govoreći o njemu moramo ipak spomenuti neke stvari koje su tu sporne, postoje određena sporna pitanja koja treba spomenuti jer zapravo sam zakon ipak utječe na nešto što se događa u društvu, stvara neke nove okolnosti, stvara neke nove odnose, a moguće je da intervencijom znači države kroz ovaj zakon stvara i nekakve neravnoteže. Pa sad, bilo bi dobro da imamo zaista i vrlo detaljnije, detaljne, detaljnije analize koje bi nam odgovorile na ta pitanja i dale nekakve uvide u to kako se zakon provodi i kako zakon utječe na cjelokupnu društvenu što se tiče stanogradnje, što se tiče tržišta cijena, ali i što se tiče samih rezultata ove, ovog zakona, kao demografske mjere, jer ste i sami rekli da je ovaj zakon upravo i donesen s tim ciljem da mladim obiteljima omogući zadržavanje u Hrvatskoj, da riješi njihovo temeljno životno pitanje, tj. stambeno pitanje, da zadrži ljude na slabije razvijenim područjima Hrvatske i da zapravo potiče rađanje djece upravo kroz ovo što ste i danas cijelo vrijeme govorili. sporno je, sporno je, ali zapravo je činjenica da se ipak radi o zakonu koji predviđa najbrži prst. I to je točno. Jer vi kroz mjesec dana očekujete ili tražite da se jave oni koji su u tom trenutku najspremniji, najbrži i koji su zapravo poštelali na neki način okolnosti životne ili poslovne okolnosti. Što to znači? Vi zapravo tražite da čovjek u tom trenutku u 9. mj. ima spreman stan. Stan koji ima uporabnu dozvolu, što znači da se najčešće radi o starogradnji, tražite zapravo da imamo, da prodavatelj na neki način čeka jer teško da ćete vi u 26. kolovoza način stan i kažemo za 15 dana će ići natječaj pa evo, još čekajte mjesec dana i mi ćemo to sve riješiti. To u praksi upravo ljudi koji su tražili govore drugačije. Radi se o tome da zapravo onaj tko traži, mladi ljudi, kad evo imaju sreću naći posao na neodređeno vrijeme i postati kreditno sposobni, zapravo moraju početi tražiti stanove, ali tada moraju i naići na prodavatelja koji je suglasan za čekanje, ako se, ako kupac želi subvenciju države. Dakle, to je već jedna, ne bih rekla da je to pozitivna diskriminacija, tu se radi ipak o jednoj negativnoj diskriminaciji. Drugo, vi ste na ovaj način isključili sve one koji žele novogradnju. Mi danas znamo da novogradnja zapravo je već prodana godina najmanje godinu dana unaprijed i da zapravo do uporabne dozvole za zgradu koja će se graditi teško da će, ako ste vi krenuli u veljači, teško da će ona biti realizirana do rujna kada vi krećete s natječajem za subvencije. I to zapravo stavlja u nepovoljan položaj sve one ljude koji žele se riješiti svoj stambeno pitanje i kroz subvencije i kroz ovaj poticaj, a žele novogradnju na određenom mjestu. Stoga je dakle, podržavam sve, a i također predlažem da idemo, ako ćemo ići dalje, da se ipak razmisli o tome da taj natječaj bude tijekom cijele godine. Način na koji biste to riješili, trebalo bi o tome razmisliti, ali bi on ipak uravnotežio bi sve one koji žele doći do svog stambenog pitanja. Na ovaj način je ipak upitno što se događa. S druge strane, potičemo dakle, rečeno je da nije možda ovaj zakon utjecao na tržište i na rad cijena, ali mi to ne možemo reći. Čuli smo iz kluba zastupnika da nije siguran da je došlo da povećanja cijena zbog ovog zakona, ali isto tako ne možemo reći da zbog ovog zakona nije došlo, da je došlo, da nije došlo do povećanja cijena jer kako ćemo to ako nemamo zaista suštinske analize. To je zaista moguće. Moguće je jer dolazi do one rupe u potražnji i ponudi, dakle, svi oni koji traže stan čekaju do 9. mj. pogotovo ako imaju, a cijene u tom razdoblju sigurno jesu narasle i zato se one mogu povezati sa tim da je ovaj zakon upravo utjecao na povećanje cijena stanova koje su, evo sada već imate i za starogradnju po 1900 eura, za novogradnju ne govorim koliko je. Htjela bih obratiti pozornost na činjenicu, a govorilo se o tome da se prethodni zakon koji je omogućava oslobađanje od poreza na prvu nekretninu, imao 12.000 u 2016. godini 12.000 obveznika, dok je naravno kroz ovaj sada zakon imamo nekih u 2 godine imamo oko 5.000 mladih obitelji. Dakle, tu je jedan nesrazmjer stoga ne znam odustalo se zbog čega točno dali je bilo neke druge direktive, ali nesrazmjer postoji. I ono što konačno želim reći, a to je tiče se same demografske mjere, također tu bi molila i vas jedne jasnije analize i tek ćemo vidjeti nakon određenog razdoblja, godina koliko će se subvencionirati, provoditi ovaj zakon. Vidjet ćemo koliko je zapravo djece rođeno u obiteljima kroz poticanje dakle samog subvencioniranja kredita jer je to je ono ključno dakle zadržati obitelj ovdje i očekivati da će kroz te obitelji doći do porasta broja ljudi i novo rođene djece. Ono što bi htjela pitati, to nisam čula i ja bih vas molila kasnije u završnoj riječi da mi kažete hoće li se ove današnje izmjene o kojima govorimo odnositi i na sve one koji su potpisali ugovore i kojima je kredit subvencioniran u 2017. i 2018. godini, dakle oni koji su ušli sa djecom u 2017., 2018. da li će i oni doći u tu poziciju da će i njima biti produženo subvencioniranje kredita, jer mi se čini da ćemo opet stvoriti jednu, jednu nepravdu. Ja znam da neke stvari se možda ne mogu retroaktivno međutim opet

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice Alfirev vi ste u svojoj raspravi dotakli se nekoliko tema. Jedno od jakih demografskih mjera je Svjetsko prvenstvo u nogometu, pa onda je vrlo teško reći o rezultatima ovog ili onog ili recimo da se u Hrvatskoj odluči bez struje biti par dana u godini, moglo bi se gledati efekt. to treba biti vrlo oprezan. Jednako tako mi raspravljamo i o poremećaju na tržištu nekretnina, da li svaka intervencija koju država uvodi nekakav poremećaj, ali ako imate nekakav konačni smisao onda to ima svoj efekt. Ali ste se u uvodnom dijelu izlaganja dotaknuli nečeg što svi malo zaboravljamo, a to je kad je bio POS, dakle POS je između ostalog bio razvijen i uz more iz razloga što je bila velika cijena na tržištu da se omogući ljudima da dođu do nekretnine i to se pretvorilo u Hvala, odgovor Hvala kolegice Mrak Taritaš, da točno je mi se zaista nažalost, nažalost se neke dobre ideje, dobre ideje, dobre mjere i zakoni zapravo pretvore u nešto što ne bi trebalo i onda se donose druge mjere koje bi trebale to spriječiti, nažalost tada opet moramo vodit računa, to ste i vi sami napomenuli pitanje je hoće li neke druge institucije kao što je Ustavni sud odlučiti da li je to ulaženje u pravo vlasništva nad stanom i pravo privatnog vlasništva i što je zapravo tu ima ima pravo prvenstva. Naravno ja mislim da bismo svi mi ovdje trebali zapravo i pozvati da na poštivanje zakona, a kažem podržavam zapravo …/Upadica: Hvala./… da se i kroz ovaj zakon spriječi ta zloupotreba. **Reiner, Hvala lijepo. Kolegice Alfirev niste u pravu kada polemizirate odnosno dovodite u pitanje jesu li cijene nekretnina na tržištu porasle uvođenjem subvencioniranjem stambenih kredita. To je mislim neosporno i gdje god, koje god službene podatke potražite vidjet ćete da su cijene nekretnina pogotovo u ovom periodu prije raspisivanja natječaja rasle negdje od 6,73% do 16% u Zagrebu. Pa je tako recimo 2017. godine cijena četvornog metra stana bila 1.654 EUR-a što je bilo 24,8% više od prethodne godine kad nije bilo subvencioniranja, a 2017. godine je još narasla za nekih 234 EUR-a. Tako da je neminovno zapravo da su cijene nekretnina, nekretnina porasle, što bi značilo da da, država subvencionira kamate, ali u konačnici građani plaćaju, dižu veće kredite jer moraju izdvajati više za stan. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Alfirev. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala kolegice Glasovac, ma da točno je samo trebamo reći da je cijena nekretnina porasla upravo u onim gradovima, onim skupinama to je ona osma skupina indeksa razvijenosti, Zagreb, uz more, dakle tamo je cijena nekretnina porasla i tamo je došlo sve više, ali to sve skupa opet nije utjecalo na to to da se smanji broj zahtjeva i subvencioniranja. Ali ono što je problem kolegice Glasovac to je da i dalje u Slavoniji mi nekretnine možemo kupiti recimo kuću ne znam za 5.000 EUR-a, za 15.000 EUR-a i čak dakle u tom ili negdje, sami ste spomenuli recimo u Lici tamo sigurno nije došlo do povećanja cijena nekretnina, ali tamo i nemamo zahtjeva toliko koliko bi mi očekivali kroz recimo ili koliko Vlada očekuje da će kroz ovaj zakon postići. (HDZ)** Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Vlaovića. koje govore upravo to da ova mjera nije jednaka šansa za sve, da nije polučila rezultate pogotovo u onim područjima gdje mi želimo da ljudi ostanu živjeti a to su nerazvijena ruralna područja, pa je svega 13 zahtjeva iz Ličko senjske županije odobreno, 30 iz Virovitičke podravske, 49 iz Brodsko posavske a 876 iz Zagreba. Što to govori? Da se pomaže onima koji su kreditno sposobni, koji imaju kupovnu moć i još nešto što ste vi rekli, da je natječaj svega mjesec dana, znači da imaju povlaštenu informaciju, da su u prilici pripremiti svu dokumentaciju, dogovoriti se s bankom i sa Ministarstvom. To nije dobra poruka, da pomažemo samo nekima, pogotovo onima koji su kreditno sposobni, a to obično budu i oni koji su stranački obojeni, znamo čiji. Hvala kolega Vlaović. Ma da, spomenuli ste sada još jedan od tih ključnih problema naše države, a to je sigurno i korupcija i to je nešto što muči ovu državu, već dosta dugo, a u posljednje vrijeme sve više, to se vidi po različitim istraživanjima i indeksima. No spomenuli ste ono što je jako važno i bolno za Hrvatsku, to je upravo da na ovim područjima, niske razvijenosti, ni ovaj zakon, zapravo neće dovesti do poboljšanja, jer koliko god mi gradili, nažalost i vrtića, ulagali u vrtiće, koliko god sad poticali stanogradnju, kroz povećanje postotke subvencioniranja iz Slavonije, iz nekih drugih, još područja, tih područja ljudi odlaze. Jer nešto još drugo nije dobro,

Zakona o izmjenama zakona o društva poticanoj stanogradnji, moram naglasiti da je uočila nedostatke Vlada Republike Hrvatske, odnosno, resorno ministarstvo primijetilo te time želi još bolje, efikasnije, …/Govornik se ne razumije./… i brže provesti konstanto zbrinjavanje i društveno poticaju stanogradnju. Razlika u cijeni po metru kvadratnog stana ili kuće u RH su evidentni, gdje se cijene kroz program stanova zbrinjavanja, u odnosu na tržištu su jako povoljniji i omogućuju jeftiniju i bolju gradnju, a time i otkup bilo stana ili kuće. Ono što treba posebno istaknuti je proširenje na teritorijalnoj nadležnosti, gdje sa sadašnjih 185 jedinice lokalne samouprave, od posebne državne skrbi, šire na novih 151 što je ukupno 336, a u koje su uključeno …/Govornik se ne razumije./… od potpomognuta područja u RH. Valja Valja isteći da je omogućena izgradnja stanova i za potrebe obavljanja državne, lokalne službe, odnosno, kadrova neophodnih za funkcioniranje u službi, koja su realna potreba za stanje na terenu, odnosno, za obnašanje i uvođenje određenih poslova. Nadalje omogućuje se darovanje građevinskog materijala za popravak izgradnja i nadogradnju stambene jedinice, davanje u najmu stambenih jedinica u državno vlasništvu po povlaštenim uvjetima, na način, da se korisnicima stanova zbrinjavanja, prema zakonu omogućuje kupnja kuće ili stane po povoljnim uvjetima, uz precizno propisane kriterije, cijena za stambenu površinu i mogućnost otplate, kroz jednokratno ili obročno plaćanje. Ovdje valja istači da se obračunom obračunava samo površina stana, a ne kao do sada površina ukupne površine stambene jedinice. Također predviđa se stambeno zbrinjavanje posebnih kategorija, kao npr. kadrovskih stanova, žrtava obiteljskih nasilja, izvanrednog zbrinjavanja u slučaju poplava, požara, klizišta, potresa i slično. Što se tiče bržeg postupaka, također je Vlada, odnosno, ministarstvo dalo naputke oko smanjenja broja dokumenata prilikom prijave gdje je do sada samo,

stavljeni uvjeti i stjecanje prava vlasništva, peto, detaljno obaveza korisnika su redovito podmirenje nastavnih obaveza, šesto, propisana je suradnja između korisnika tijela državne uprave i jedinice lokalne samouprave. Sve ovo propisuje se između ostalog s ciljem poticanjem demografske obnove i opstanka na području posebne državne skrbi i na područjima od potpomognutih područja. Jer bez novih ulaganja a posebno POS i potpomognuta područja, nema novih novih obitelji i nema novih doseljavanja. Također valja istači razlike u cijeni stana ili kuće. Ili građevinskog zemljišta, kada je u pitanju prosječna cijena koje gradi POS i cijena koja je na tržištu. Još valja naglasiti da se u dosadašnjem zakonu, kupcima nije bilo ograničeno raspolaganje prodaje kuće ili stana te su se pojavile zloporabe, što se novim zakonom želi zaustaviti tako da se iste koriste isključivo za stambeno zbrinjavanje odnosno, za stanovanje. Hvala lijepo.

čelnik jedinice lokalne samouprave, smatram jedan od najpozvanijih i najrelevantnijih osoba koje nam mogu zapravo reći, kakvi su konkretni učinci, koje su ova dva zakona donijeli na terenu. I konkretno vaš stav i kao općinskog načelnika, kakve će i ove izmjene pomake

Bitno je da se prostornoj planskoj dokumentaciji i kada je u pitanju vlasništvo zemljišta ono bude u vlasništvu jedinice lokalne uprave a time i jedinice lokalne uprave može ponuditi svojim mještanima, odnosno, svima onima kojima je potrebito stambeno zbrinjavanje.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici agencije, poštovane kolegice i kolege. Evo znači već 2 g. na snazi je tzv. mjera subvencioniranja odnosno sufinanciranja stambenih kredita za mlade obitelji u Hrvatskoj. Ne smijemo zaboraviti da je ova mjera nastala, rodila se u trenutku kada je Vlada paketom poreznih zakona odlučila ukinuti oslobođenje svih građana RH od poreza prilikom kupnje prve nekretnine. I da bi smirila javnost u tom trenutku, smislila je način kako će reći da će obeštetiti građane RH na način da će mladim obiteljima omogućiti plaćanje pola rate kredita, tada je bilo najavljeno i implementirano 4 g., znači za mlađe od 45 g. koji dižu kredit maksimalno 100 000 eura, kamate nisu smjele biti od 3,75 i maksimalna cijena kvadrata nekretnine morala je iznositi 1500 eura po m2 i subvencija i subvencija je iznosila znači tada za sve one koji su prošli na tom prvom natječaju 50%. U tom trenutku ministar financija koji je ovdje predstavljao cijeli porezni paket, reformski paket, svjestan činjenice da je ovo valjda po prvi put u povijesti hrvatskog parlamentarizma, da jedna ovako značajna reforma kao što je porezna reforma koja je tada u sebi uključivala čini mi se negdje 8 ili 10 zakona, nije prošla proceduru procjene učinaka propisa što je naprosto nevjerojatno, tada ovdje za ovom govornicom kaže da da, da će Vlada napraviti procjenu učinaka propisa naknadno, znači nakon 2 godine. Evo sad su prošle te 2 g., mi smo raspravljali u Hrvatskom saboru krajem 2016. g. o paketu poreznih zakona, oni su stupili na snagu 2017. g., danas 2 g. poslije možemo već razgovarati o učincima ove mjere. Ono što želim reći je slijedeće, prvo, smatram da se građanima kojima je ukinuta porezna olakšica prilikom kupnje prve nekretnine, država nije odužila odnosno nije se adekvatno odužila. Zašto? Zato što je temeljem ukidanja porezne olakšice, svake godine na godišnjoj razini uprihodovala u državni proračun negdje oko 115 milijuna kuna a s druge strane je te prve godine vratila kroz subvencioniranje ovih kredita, samo recimo 17,5 milijuna kuna. Ako zbrojimo ulaganje u subvencioniranje stambenih kredita 2017., 2018., pa čak i projekcije za 2019. g., u 3 g. niste vratili građanima ono, ni djelu građana, znači čak ni ovih 5000 koji su imali sreću dobiti subvencioniranje stambenih kredita, čak ni njima niste vratili znači ni pola onoga što ste uzeli svima. I tu naglašavam što ste uzeli svima. Znači, uskratili ste poreznu olakšicu svima da bi ste osigurali povoljnije kredite nekima odnosno samo djelu hrvatskih građana i sad još nakon te 2017. g., radite na restriktivnim mehanizmima kako bi se taj bazen još smanjio. Ja nemam ništa protiv ove mjere da se razumijemo, apsolutno ništa, podržavam ju, smatram da može biti bolja, da treba snažnija, da treba biti reći ću nešto i o tome, međutim, nije da prikazujete stvari na način na kakve one nisu. S druge strane ovdje govoriti danas ponovno u Saboru, gledajte, mi smo smanjili porez na nekretnine sa 5 na 4, pa s 4 na 3, da ali ne spominjete da ste prije toga povisili s 0 na 5 pa s 0 na 4 pa s te smanjili. Znači uzeli ste, znači, vi govorite o smanjenju s 5 na 3 a zapravo ne govorite o tome da ste povećali s 0 na 5 pa sad smanjujete. Mislim to je onako, malo je spinanje ali nije dobro na spinamo pogotovo kad se radi o ovim mjerama koje čak uz sve što dolazi iz ove Vlade uz svakakve gluposti, promašene mjere i Potemkinova sela koja zapravo se zapravo se lijepo prezentiraju ali u sebi ne sadržavaju puno konkretnoga, ovo je jedna od konkretnijih mjera, ona nije loša pa ajmo razgovarati otvoreno i ajmo razgovarati iskreno. Znači ja smatram, ovo što sam pitala maloprije kolegu Bačića, da Vlada u najmanju ruku mora imati snagu ako to već nije imala ove 2 g. i jamčiti građanima permanentnost odnosno trajnost ove mjere. I nemojte mi govoriti kao kolega Bačić da to košta pola milijarde, dobro ali vi ste već skoro pola milijarde zaradili na građanima jer ste ukinuli poreznu olakšicu odnosno oslobođenje pod poreza na kupnju prve nekretnine tako da to nije trošak, to je samo vraćanje onoga što je uzeto svima pa ok, dat ćemo nekima. Mislim da je pozitivno to što se ide na stimulaciju kroz ovaj zakon za svako dijete, znači produžuje se dodatno na godinu dana, znači dodatno subvencioniranje kredita za jednu godinu po djetetu, članu kućanstva, podnositelja zahtjeva koji u trenutku zaključenja ugovora u subvencioniranju stambenog kredita nema navršenih 18 g. ali ja vas pitam, zašto nisu sva djeca u Hrvatskoj ista? Zašto će oni koji apliciraju za subvencioniranje stambenih kredita ove godine, dobiti dodatnu godinu dana za svako dijete subvencije a oni koji su koji su subvencionirani prošle i pretprošle godine, njihova djeca su valjda manje vrijedna, njima ćete subvencionirati samo 4, 5, a ovdje ćete ići i na 7, 8 ovisno o broju djece. To nije u redu i to je diskriminacija. Jednako kao što je i diskriminacija ovaj model subvencioniranja u rasponu od 30 do 51%. I ja shvaćam koja je bila intencija odnosno kako vi prezentirate tu intenciju. I smatram da, da, treba poticati ruralna područja, ali ima puno nelogičnosti sad da ne idem u detalje u samom tom modelu. Na kraju krajeva i struka kažu zapravo recimo predsjednik udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kaže zapravo da to smanjenje subvencija za razvijenije destinacije zapravo dovodi upravo do ovoga što imamo a to je smanjenje broja zahtjeva odnosno aplikacija na zahtjeve za subvencioniranje kredita, što možemo očekivati vjerojatno i ove godine. I da zapravo ova mjera neće polučiti učinak jer je suzila tu ciljanu skupinu na publiku koja se teško može priuštiti, priuštiti navedenu nekretninu. Ono što zaključno želim još reći je da razmisli Vlada o širenju paketa rješavanja stambenog pitanja rješavanja stambenog pitanja kod određene poticaje. Slažem se sa kolegama koji su ovdje često isticali praksu najamnih stanova. recimo mladim obiteljima daje na korištenje komunalne stanove. Možda mi nismo Beč, možda nemamo tu snagu ali sigurno imamo neki mehanizam kako ne moramo forsirati da svaki građanin, svaka obitelj ima svoju nekretninu ali moramo jamčiti sigurnu nekretninu u najmu. Jer kod nas je danas tržište najma poprilično sliči na Divlji Zapad. I kada bi se ono reguliralo na jedan način koji pruža obiteljima sigurnost, bilo bi puno isplativije, puno povoljnije, imali bismo puno više problema i sa manjim financijskim sredstvima bismo mogli riješiti puno više problema naših građana. I četvrto, razmislimo malo o trajnosti ove mjere, o njezinom kontinuitetu kroz godine, kontinuitetu kroz jednu godinu ne samo u ova dva mjeseca i razmislimo o rješavanju stambenog pitanja i poticanja za deficitarna zanimanja, liječnike, znanstvene novake koji jesu platežno sposobni, treba im izaći u susret a isto tako to je jedna od bitnih demografskih mjera da zadržavamo ljude koji su nam značajni, koji nam nedostaju u sustavu, da upravljamo sudskim potencijalima i napravimo sve što možemo da ih zadržimo u Hrvatskoj.

ovako, nije dobro kada zakon koji zapravo se predstavlja kao jedna od demografskih mjera zapravo proizvodi dodatnu diskriminaciju i to kada su djeca u pitanju. Vi ste spomenuli jednu od diskriminacija, ja ću vam spomenuti još nešto što, danas nije možda, ne znam da li je netko spomenuo. Ali se radi o tome da npr. ako za dijete ako natječaj ove godine bude 15.-og rujna i onaj tko je dobio subvencije za dijete koje će se roditi 15 dana poslije zaprimanja tog i odobravanja zahtjeva će dobiti dvije godine za to dijete. Ako se dijete rodilo 15 dana prije zaprimanja zahtjeva za to dijete će dobiti godinu dana. I tu je ta diskriminacija. I to je ono što i ove izmjene zapravo danas čine i onu djecu u odnosu na 2017. i 2018. godinu i na ovu djecu koja će se roditi 15 dana recimo prije. U pravu ste kolegice Alfirev, tko radi taj i griješi, pripišimo to dobroj namjeri ali greškama u koracima. Vjerujem da intencija zakonodavca ni u kom slučaju nije bila i nije trebala biti diskriminacija bilo koga po bilo kakvoj osnovi a ponajmanje djece. I vjerujmo da će se do usvajanja ovoga zakona usvojiti određena, odnosno predložiti i usvojiti određena rješenja koja će ispraviti ovakvu diskriminaciju jer ne bi bilo zaista, mislim da to nikom nije u interesu a ponajmanje zakonodavcu da nešto što je trebalo imati plemenitu namjeru na kraju podijeli Hrvatsku na nekakvoj osnovi samo zato što netko nije razmišljao dovoljno naprijed, lijevo, desno i predvidio neke poteškoće koje mogu proizaći iz ovakvih predloženih rješenja. Ima još šanse za popravak i ja očekujem od Vlade da će isti popraviti. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika je poštovane zastupnice Makar. Hvala lijepa. Kolegice Glasovac, odmah na početku u svojoj raspravi istaknuli ste da je država više oduzela nego dala ukidanjem mjere ne plaćanje poreza poreza na promet nekretnina kod stjecanja prve nekretnine. Sigurna sam da znate da porez na promet nekretnina nije prihod državnog proračuna pa država nije uzela da bi onda kompenzirala to ovim drugim mjerama jer porez na promet nekretnina je prihod jedinica lokalne samouprave. Tako da one time raspolažu. A u svakom slučaju slažem se s vama u onom dijelu gdje govorite o trajnosti ove mjere i da bi stvarno o tome trebalo razmisliti jer ovo je dobar zakon, dobre mjere i one bi trebale ostati trajne.

kojima ste vi dali obvezu da prilikom kupnje nekretnine moraju platiti taj porez, znači do 2017. su morali platiti nula i nije ih zanimalo je li to ide državi ili to ide njihovom gradu. Baš ih je bilo briga jer nisu nikome ništa plaćali. Isto kao što ih je sad baš briga kada ih opalite po džepu kome moraju platiti 5, 4 ili 3% na njihovu nekretninu. Njima je svejedno jer će taj novac otići državi ili će otići njihovom gradu odnosno jedinici lokalne samouprave, oni to moraju platiti a do prije 2 g. oni to nisu morali platiti, o tome sam govorila, možda sam se krivo izrazila ali ono što bi rekao Balašević „princip je isti, sve su ostalo nijanse“, oporezovali ste ih, gdje to ide, njima je nebitno, udarili ste ih po džepu, ide iz njihovog džepa. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Vlaovića. nije dobro da se ukinula porezna olakšica za plaćanje poreza na kupnju prve nekretnine i to je sigurno mladima bila značajna porezna olakšica i stimulacija da rješavaju svoje stambeno pitanje. Dobro je što je uvedeno i subvencioniranje kamata ali sad vidimo na kredite ali sad iz ovoga vidimo da je država odnosno jedinica lokalne samouprave imaju veće prihode nego što se uložilo prema mladima, pogotovo nije dobar raspored jer najveći gdje najveći dio korisnika ove subvencije je vidimo u Zagrebu i u većim gradovima a ono što također treba reći, da s bez suglasnosti jedinica lokalne samouprave uzelo od njihovog prihoda. Prvo je bilo 5% pa 4, pa 3%l tu su općine i gradovi izgubili između 200 i 300 milijuna kuna, nema kompenzacijskih mjera niti je usuglašeno sa zajednicama općinama i gradova, hvala. Odgovor poštovane zastupnice Glasovac. korisna, da su recimo ovu subvenciju države iskoristili za ono što je rekao i kolega Bačić u svojoj raspravi u ime kluba za opremanje stana, recimo. Oni su morali na to čekati 2, 3 ili 4 godine. Ali meni je nejasno, možda sam ja malo utopist, možda previše ne znam, vjerujem u čuda i u nekakve ideale. Ako je ovo nama demografska mjera, ako je demografska politika jedan do stupova ove Vlade, onda meni nije jasno zašto mi ne možemo u ovom slučaju imati i ovce i ovce, zašto mi nismo mogli ostaviti i oslobođenje od plaćanja poreza na prvu nekretninu ali za pojedine ciljane skupine građana, kao što vidimo ovdje da sužavamo, da smo mogli poticati i njihove kredite. Ako je to jedan od stupovskih politika ove Vlade a jest, zašto tu nismo mogli i jedno Možda je utopistički ali ja bi to očekivala od Vlade koja kaže da im je demografska politika jedna od ključnih motornih politika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Steve Culeja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Opće je poznato da su sela oduvijek bili inkubator demografije, mogu ga tako nazvat. Oduvijek su se gradovi napučivali iz sela, sjetimo se, tko je ulio povijest, dobro mu je znano, kada su uništavana seljačka gospodarstva, pravile se zadruge itd., okrupnjavali su po prvi put zemljište, znači onda se uništavao rasadnik demografije jedna obitelj a koja je bila ovisna o broju ručica sa poznatom onom poslovicom „daj bože puno ručica a poništi one druge“. Zašto? Napučivali su se gradovi, industro-gradnja, rdilo se na tome da se prazni selo i mi smo ponovno toga svjedoci, ja znam da ove povoljnosti neće iskoristiti oni u ruralnim područjima jer je tamo je i tako previše praznih kuća, ne usporednim već i na glavnim cestama, sve u mraku, možemo reći da nema općina i komunalnih djelatnika da bi sve zaraslo u korov. Ja sam eto, ovih dana jako sretan jer naime, moj sin i snaha su upravo u Njemačkoj već promijenili, dobili su drugi stan, dakle sa opremljenom kuhinjom, kompletnim inventarom i to veoma povoljno, znači došli su u jednu instituciju prijaviti se za stan, unutra je sjedila gospođa, gospođa, upitala je u braku ste, da, planirate djecu, da, gdje radite, tu i tu, dobili su znači drugi stan, 500 m od klinike u Augsburgu gdje rade oboje. Pitam se kad bi to bilo u Hrvatskoj moguće. Pitam se šta to oni znaju i koriste a što mi moguće ne znamo i ne koristimo, šta je to kod njih toliko bolje a kod nas ne funkcionira. Zašto? Zbog čega je to tako? Ne bilo mi teško pročitati ali potičemo demografiju, ovdje kaže predloženim zakonom uređuju se slijedeća pitanja, prva točka, proširuju se mogućnosti posebnog programa pomoći u rješavanju stambenoga pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu a što je jedna od mogućnosti rješavanja stambenoga pitanja zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova posebno za stanove koje trenutno koriste i posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, opet prva točka, pomoć kod rješavanja stambenog pitanja većem broju građana posebno zaštićenih najmoprimaca. Pa zašto pobogu prva točka, prvo pogodovanje i baš njima? Zaštićenim najmoprimcima koji već stotinu godina godinu sve pogodnosti, sve zaštite i sve ono što je povoljno u društvu, zašto baš njima? Ako idemo na demografiju, ajmo potaknuti neke druge. Neke mlade koji će se useliti. Da li je moguće da ovi zaštićeni najmoprimci još uvijek u toj zaštićenoj nekretnini nisu nikako uspjeli doći do neke druge nekretnine ili možda imaju i dvije i tri negdje dalje koja nije na njima. Da li će oni ovim zakonom najviše profitirati

ukida se zabrana utuđenja na rok od 10 godina. O čemu je riječ? Sada je u zakonu bilo odredba koja kaže da od 10 godina je zabrana otuđenja takvih stanova. Ono što trebamo znati da je do sada od ukupnog broja stanova već 21% tih stanova u cijelosti prijevremeno otplaćeno. Ja mogu samo pretpostaviti koji su tih 21% koji su uspjeli prvi otplatiti stanove, jel su to moguće oni koji su stanove kupili po Dalmaciji za iznajmljivanje a koji ne žive u tim stanovima ali im je bilo povoljno u tom trenutku jer su mnogi koji na svim natječajima koji se događaju u ovoj državi unaprijed znali o čemu se radi pa su mnogi to i iskoristili. A ne budi mi lijeno, malo sam se upustio u te POS-ove stanove i ostalo pa kaže ovako, kako se to radilo u vrijeme dok je gospođa Mrak-Taritaš bila ministrica, meni je jako žao što je ona izašla, obično kada se javim ona utekne van jer zna šta ću joj reći, Anka Mrak-Taritaš je kao ministrica 2013. godine APN-u naložila otkup zemljišta za izgradnju POS-ovih stanova u Osijeku po čak 340 eura za kvadrat iako je tržišna cijena 40 eura po kvadratu. A gospodin Radimir Čačić, bivši ministar obnove te osoba koja je prva izgradila jeftine POS-ove stanove je izjavio da se po svemu sudeći radi o kriminalu, te da je osnovni smisao poticajne stanogradnje jeftini stanovi a ne nabijanje cijena i ekstra profiti, itd., itd. Kažem Kažem najnovija neugodna afera a koja bi mogla još ozbiljnije uzdrmati našu uvaženu kolegicu Taritaš a vezana je uz gradnju 38 POS-ovih Ispada da je APN, APN-u naloženo da zemljište u Osječkom Sjenjaku otkupljuje po cijeni od 340 eura za kvadrat a iako je najviša cijena koja se i danas može naći na njuškalu 7 puta manja. Pa mi onda upada opet u oči obnova u Gunji, kada kaže uvažena bivša ministra uz nadljudske napore mi smo uspjeli smanjiti cijenu kvadrata obnove u Gunji. Zadnja kuća u Gunji do šume gdje okreće autobus dalje ne ide, dalje su divlje svinje koje će moguće nam i kugu donijeti u Slavoniji pa ćemo i zbog nje mnogih odselit. 1700 eura kvadratnih metar obnove. Znači ne mora kupiti zemljište, ne mora praviti temelje, ne mora zidat, treba samo malo uložiti u izolaciju, pretresti krov, odvlažiti temelje i useljivo je. Kako je moguće da je uz nadljudske napore spustilo na 1700 eura kvadrat kada u Vlaškoj ulici gdje njezin sin ima penthouse vrijedi koliko? 2000 eura, 300 eura samo više. Zamislite Vlaška i zamislite Gunju gdje okreće autobus pred šumom. Tko tu koga pravi budalom? Pravili su nas, praviti će nas i dalje. Samo je pitanje kad će netko reći više nema love za nikoga. Ja mislim da sam vam bio dovoljno jasan, znam da nailazim na zgražanje ali to vam je poruka sa terena, nitko u cvelferiji neće dobiti ništa od ovog a ni u mojoj Slavoniji jer su svi iselili van. Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Culej vi ste sve ove obuhvatili osim teme o kojoj raspravljamo ali zbilja teško mi je povezati vaše misli pa bih htio da mi još malo objasnite. Znači kakve veze imaju POS-ovi stanovi sa zaštićenim najmoprimcima, sa radovima u Gunji i Vlaškom ulicom u Zagrebu. Znači tu poveznicu je vrlo teško pratiti a s druge strane ne znam kad pričate o POS-ovim stanovima i cijeni nekretnina da direktno napadate državnog tajnika koji sjedi u vašoj Vladi, uskratite podršku onda vašoj Vladi. Evo kolega Uhlir je bio glavni za POS-ove stanove otkad znamo za njih. Znači njega ste direktno napali. A s druge strane nije mi jasno šta su vam krivi zaštićeni najmoprimci, ljudi koji nisu svojom krivicom se našli u situaciji u kojoj se nalaze i koje sada ova Vlada tjera na ulicu bez da im je našla suvislo rješenje. Nisam ja ni u kakvoj partiji i ne odgovaram nikakvoj partiji ovdje, možda vi gospodine Maras. Ali reći ću vam, zbog svih vas koji ste sjedili u Hrvatskom saboru i donosili odluke u svatko u svojem mandatu, koji ste bili ministri a da niste znali ni kojega ministarstva ni šta ste radili, koja vam je namjena. Zbog takovih je sve propalo. Hvala potpredsjedniče. Kolega Culej vi ste spominjali sela, vjerojatno naša slavonska prazna pa ste rekli demografija u selima, naravno da su djeca bila uvijek, bilo ih je najviše u selima gdje se radilo i gdje se gospodarilo. Naravno o tome možemo govoriti ali bojim se da je već kasno ali moram i to istinu reći, ova Vlada za to nije kriva. Sve dosadašnje Vlade su puno, puno više krive. A kada ste spomenuli Gunju, obnovu Gunje kvadratni metar 1700 eura, a čemu se onda mi čudimo? Da li je netko odgovarao za to? Nije. Da li će odgovarati? Neće. Šta radimo? Upravo se i ja toga pitam. Šta ovaj narod treba očekivati? Ove mjere, ja moram reći da su dobre bile ali možda zakasnile. Hvala. koje je obavljala kao ministrica i svim dužnostima koje je obavljala kao ministrica i svim dužnostima koje je ona obavljala, ona je jako dobro znala šta radi i kada je radila legalizaciju koja je bila pljačka 840 000 građana, najviše su opljačkani oni u Slavoniji koji imaju uređene zemljišne knjige koje svakako su u zastari, znači kompletno legalizacija je bila nelegalna a što se tiče obnove, ponavljam, 1700 eura m2 u Gunji, u rasponu i u razlici od 2000 eura u Vlaškoj, pametnome dosta, ne moramo dalje pričat o tome. Hvala lijepa. Sad će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik, Željko Hvala lijepa. Zahvaljujem iskreno svim sudionicima današnje rasprave, na prvom čitanju za oba dva zakona. Iz ovih mjera nadam se i danas je bilo nekoliko puta spomenuto ovdje u raspravi da je vidljivo kako Vlada RH i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja poduzima sve napore kako bi se pomoglo građanima u rješavanju stambenog pitanja naravno, u okvirima fiskalnih mogućnosti. Nesumnjivo je, svi oni koji se bave ovom problematikom, i mi u ministarstvu a vjerojatno i mnogi među vama, znaju da i u brojnim razvijenim državama Europe su isti takvi problemi što se događa naravno, poboljšanom konjunkturom tih zemalja. U Irskoj, u Dublinu su cijene stanova skočile višekratno, u Njemačkoj, Frankfurtu, Hamburgu skaču cijene, u Engleskoj skaču cijene. Dakle, povezivanje ovih naših mjera kojima se pomaže građanima da rješavaju svoje stambeno pitanje sa rastom cijena stanova, bilo bi moguće kada bi ta mjera bila upravo ovakva kakva se od nekih od vas moglo čuti danas trajna i neograničena i kako bi bila svima za sve njihove potrebe. Ove mjere su upravo takve koje utječu na određenu skupinu građana, ciljanu utječu na tu skupinu građana, ograničenoga su karaktera i djeluju samo na one kojima to je stvarno najpotrebnije. Što se tiče najma stanova, on je već omogućen, kroz POS imamo programe POS najma i u svim većim projektima se najam stanova omogućava, tako znadete da imamo u Zagrebu otvoren najam stanova koji naravno sav je već popunjen ali opet, isti je problem dakle fiskalnih mogućnosti. Sve ono što je moguće, poduzima se i to je vidljivo iz ovih prijedloga kako se prilagođavamo stanju na tržištu kako bi našim građanima danas i sutra bilo što lakše i što kvalitetnije živjeti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S time bih zaključio raspravu o ovoj točci a o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. **Jandroković,

drugo polugodište 2017. i Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2018. Dakle

su Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i Polugodišnja

Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Vlaovića.

četvrta točka su Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i Polugodišnja

o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i Polugodišnja informacija o financijskom stanju,

gospodin Bačić

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolega Bačić

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Hvala